sjednici. Izvješće o radu probacijske službe za 2013. godinu uvodno će obrazložiti zamjenica ministra pravosuđa gospođa Sandra Artuković Kunšt. Izvolite. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Profesionalna probacijska služba u Republici Hrvatskoj je vrlo mlada služba. Prvi Zakon o probaciji donesen je 2009. godine, a probacijski uredi u Hrvatskoj su se započeli otvarati i raditi sredinom Hrvatski nacionalni sustav probacije ustrojen je u skladu s preporukama Vijeća ministara Europske unije i usklađen je sa preporukom Vijeća Europe. Danas je Profesionalna probacijska služba u Hrvatskoj dostupna svim građanima i prepoznata je kao relevantni dio kaznenog postupka, odnosno kaznenog sustava, pri čemu u prilog govori prepoznatljivost probacije i u stručnoj široj javnosti te sve veći broj predmeta u radu. Probacijski poslovi u Hrvatskoj su pod nadležnošću Ministarstva pravosuđa, Sektor za probaciju je dio Uprave za kazneno pravo i probaciju, dakle bitno je da je probacija odvojena od zatvorskog sustava, a sastoji se od središnjeg ureda i 12 lokalnih probacijskih ureda raspoređenih po Hrvatskoj. Probacijske urede imamo u Bjelovaru, Dubrovniku, Osijeku, Požegi, Puli, Rijeci, Sisku, Splitu, Varaždinu, Zadru i dva ureda u Zagrebu. Probacija nadzire samo punoljetne počinitelje kaznenih djela, a probacijski poslovi prate cijeli kazneni postupak. Probacijski poslovi su se pokazali vrlo korisnima i u trenucima najveće potrebe. Tijekom poplave u istočnoj Hrvatskoj osuđenici su kroz izvršavanje rada za opće dobro odradili više od 11 000 sati sati pomažući u poplavljenom području. Naravno, ovo se odnosi na ovu godinu ali je bitno za naglasiti i ovo je naravno i prilika da povežemo daljnje aktivnosti, dakle razvoj i dobar rad Probacijske službe nastavljen je u 2014. godini. Probacijski službenici trenutno u radu imaju više od 3000 predmeta, od kojih oko 65% se odnosi na rad za opće dobro, a oko 25% na predmete nadzora uvjetnog otpusta. Obzirom na porast broja visokorizičnih počinitelja s kojima rade probacijski službenici intenzivirana je i međuresorna suradnja Probacijske službe sa Policijom i zatvorskim sustavom, odnosno pružateljima različitih usluga. Temelj za podnošenje ovog izvješća za 2013. godinu je članak 2. Zakona o probaciji u kojem se navodi da o radu Probacijske službe Vlada Republike Hrvatske izvješćuje Sabor jednom godišnje. Izvješćem su pokrivene sve aktivnosti Sektora za probaciju u 2013. godini i to je bila godina koja je bila vrlo važna za Probacijsku službu jer je od 1. siječnja 2013. godine na snazi novi Zakon o probaciji koji je usklađen sa novim Kaznenim zakonom, a time je povećan i broj probacijskih poslova U siječnju 2013. godine s radom je započeo i probacijski ured u Dubrovniku kao posljednji ured od zakonom predviđenih 12 probacijskih ureda, čime je ova služba postala dostupna svim građanima na teritoriju Republike Hrvatske. Tijekom 2013. godine Probacijska služba zaprimila je na izvršavanje 3304 predmeta, a završila i riješila veći broj, 3313 predmeta, s tim da je 87,62% predmeta uspješno završeno. Osobe uključene u probaciju odradile su ukupno 436 619 sati rada za opće dobro, a za potrebe izvršavanja rada za opće dobro tijekom 2013. godine sklopljena su 235 novih ugovora. Do kraja 2013. imamo ukupno 728 ugovora sa pravnim osobama za rad za opće dobro. Tijekom 2013. uspješno je završio i dugogodišnji europski projekt IPA 2008. Razvoj probacijskog sustava u Republici Hrvatskoj, a Europska komisija je u sklopu prijelaznog instrumenta, transition facility aid, prihvatila prijedlog novog projekta vrijednog milijun eura. Probacijski poslovi danas pokrivaju tijek cijelog kaznenog postupka i to od nadzora izvršavanja obveza prema rješenju državnog odvjetnika kada se odlučuje o kaznenom progonu prema načelu svrhovitosti, preko izrade izvješća za određivanje mjera osiguranja prisutnosti okrivljenika i mjera opreza, preko izvješća glede zaštitnog nadzora izrečenog uz uvjetnu osudu, uz rad za opće dobro, uz uvjetni otpust i po punom izvršavanju kazne zatvora, preko izrade izvješća za zatvor, kaznionicu ako za to postoji potreba, preko nadzora nad uvjetno otpuštenim osuđenikom, preko organiziranja, nadziranja i izvršavanja posebnih obveza iz Kaznenog zakona i obveza iz Zakona o kaznenom postupku. 48,5% zaprimljenih predmeta u 2013. godini se odnosilo na uvjetni otpust, a 33,6% predmeta na rad za opće dobro. Najveći postotak predmeta je naravno zaprimio Probacijski ured Zagreb 1 i to 20,5%. Tijekom 2013. godine su zaprimljene 1092 presude u kojima je izrečen rad za opće dobro, to je ovih 33% svih zaprimljenih predmeta. Najčešće se izriče takva odluka u odnosu na kaznena djela protiv imovine, dakle 36,86% svih predmeta rada za opće dobro te za kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama i to je 9,24%. Tijekom 2013. godine zaprimljeno je ukupno 2005 predmeta koji se odnose na probacijske poslove tijekom izvršavanja kazne zatvora i uvjetnog otpusta izvršavanja kazne zatvora, a kod statistike kaznenih djela najveći predmeta zaprimljenih u 2013. odnosi se na počinitelje kaznenih djela protiv imovine, protiv droge te protiv života i tijela. Na kraju 2013. godine u Sektoru za probaciju bilo je zaposleno 79 službenika od toga 12 službenika u Središnjem uredu i 67 službenika u probacijskim uredima, te je uredima pomagalo i 8 osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Suradnja probacijske službe tijekom 2013. bila je usmjerena na rad i sa policijom, sa zatvorskim sustavom, sudovima, državnim odvjetništvima, pravnim osobama u kojima se izvršava rad za opće dobro, socijalnom skrbi, te drugim partnerima. Od rujna 2013. godine na snazi je i poseban protokol o suradnji policije i probacije. Što se tiče financijskih pokazatelja rada probacije za 2013. probacijskom sustavu dodijeljena su sredstva u radu u iznosu od ukupno 10 milijuna 900 tisuća kuna. Iako je rad za opće dobro samo jedan od segmenata probacijskih poslova mi možemo izvršene predmete rada za opće dobro tijekom 2013. godine obračunati na način da ukupno 436619 sati izrazimo u novčanoj vrijednosti računajući cijenu jednog sata od 18 kuna, a to je prosječna cijena sata na pomoćnim poslovima preko student servisa. Ovakvim obračunom dobivamo rezultat od 7 milijuna 859 tisuća kuna besplatne koristi za društvo koja je proizašla iz ovog dijela probacijskih poslova rada za opće dobro. Ali nemojmo izgubiti iz vida da je najveća vrijednost probacijskog sustava ona koja se ne može novčano izraziti, a to je zapravo resocijalizacija osuđenika za kaznena djela. Hvala lijepo.

ne slažem se sa vama naročito sa ovom zadnjom rečenicom koju ste rekli da je najveća vrijednost probacijske službe i probacijskih poslova upravo ona koja se ne može izraziti novcem, a to je resocijalizacija onih onih koji su za nešto pod navodnicima krivi, zapravo i bez navodnika. Sasvim sigurno da itekako je potrebna probacijska služba, da je to jedan od najplemenitijih poslova, u neku ruku jedan i od najopasnijih poslova, jedan od najsloženijih poslova. Službenici koji rade imao sam čast upoznati neke ljude koji rade u probacijskim službama moraju poznavati od toga, moraju biti dobri psiholozi, moraju poznavati zakone, moraju biti hrabri u određenim slučajevima, moraju imati različite vještine, a moramo biti svjesni da su su plaće u probacijskim službama vrlo male, da ti ljudi rade za vrlo skromna sredstva i da je to državna služba koja je sasvim sigurno potplaćena. I uvjeti rada koje imaju službenici u probacijskim službama nisu onakvi kakvi bi trebali biti. Ali nadam se da će se godinama povećavati. Jedna stvar koja me zabrinjava, a zabrinjava sigurno sve građane Republike Hrvatske. To je ono što ste vi spominjali, ali što ne spada normalno na teret probacijske službe to je rad za opće dobro. Mislim da se na sudovima u presudama često zlokoristi i za one svrhe kad se ne bi trebao, a naročito kad su u pitanju pljačke, kad su u pitanju prevare i kad su u pitanju ljudi koji su na čelu ili državnih službi ili su saborski zastupnici ili su političari ili su članovi Vlade. Njima ne bi smjela taj institut biti dostupan. Odgovor na repliku, Sandra Artuković Kunšt. plaće, odnosno naknade i vrijednosti rada probacijskih službenika, a drugi se tiče ograničavanja mogućnosti izricanja rada za opće dobro u određenoj vrsti kaznenih djela. plaća probacijskih službenika mi smo izradili prijedlog koji se zapravo skraćeno svodi na dodatak za plaće za probacijske službenike u omjeru 10% koji je po našim saznanjima u postupku i ne mogu vam točno reći kada će ta odluka biti konačno donesena, jer ne ovisi samo o Ministarstvu pravosuđa. A što se tiče ograničavanja prava na izricanje rada za opće dobro to je također tema o kojoj je ministar pravosuđa već ovdje i govorio i koja se razmatra i uzima u obzir.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 Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, zamjenice ministra, kolegice i kolege. 1999. smo donijeli Zakon o izvršavanju zaštitnog nadzora i rada za opće dobro, te su do uspostave probacijskih ureda, provođenje sankcija nadzirali povjerenici. S obzirom na sve prednosti ovakvog sustava u Hrvatskoj je započelo stvaranje moderne i profesionalne probacijske službe. Probacijski poslovi se provode radi zaštite društvene zajednice od počinitelja kaznenog djela na način da ga se ne izdvaja iz sredine zatvaranjem u zatvor već ga se resocijalizira u zajednici. Radi se na integraciji u zajednici kroz utjecaj na one rizične čimbenike koji su doveli do počinjenja kaznenog djela, na primjer radi se na odvikavanju od ovisnosti o drogama ili o alkoholu, na komunikacijskim vještinama i Probacijski sustav potiče izricanje sankcija koji se izvršavaju zajednici, pa se time i smanjuje izricanje zatvorskih kazni i smanjuje se broj osuđenika u zatvorima. Kakvo je sadašnje stanje? Mogli smo čuti na Odboru za pravosuđe. Zatvorski predmeti su u padu i danas imamo 3900 zatvorenika, najmanji broj do sada, a s druge strane povećavaju se predmeti u probacijskom sustavu. Što će biti stvarni problem u budućnosti? Bit će promjena strukture. Naime, iako nam zatvorski predmeti padaju u porastu su dugotrajne zatvorske kazne, pitanje je koliko nam je zatvorski sustav prilagođen dugotrajnim zatvorskim kaznama i to je sigurno u zatvorskoj politici posao koji je pred nama. U svakom slučaju probacija je sustav koji je ustrojen u RH, a čija je svrha kao što sam rekla humanizacija izvršavanja kazneno-pravnih sankcija i učinkovite resocijalizacije i integracije počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu. Hrvatski nacionalni sustav probacije je ustrojen u skladu sa preporukama Vijeća ministara EU kao jedan od prioriteta strategije reforme pravosuđa. Ovo Izvješće za 2013. pokazuje da su stvoreni uvjeti za funkcioniranje sustava, probacijski poslovi su pod nadležnošću Ministarstva pravosuđa, a u sektor za probaciju koji je sastavnica Uprave za kazneno pravo i probaciju u RH postoji postoji 12 lokalnih probacijskih ureda. Probacija je usko vezana uz kazneni postupak. Uključivanje u probaciju je moguće prilikom odlučivanja o kaznenom progonu, npr. kao nadzor nad izvršavanjem obveze za naložene od strane Državnog odvjetništva tijekom kaznenog postupka kad se dostavi izvješće sudu kod izvršavanja alternativnih sankcija odnosno izvršavanja rada za opće dobro i uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom te kod izvršavanja kazne zatvora primjer nadzor nad uvjetno otpuštenim osuđenikom. Kad usporedimo Izvješće za 2013. s počecima Probacijske službe i prethodnim izvješćima iz prethodnih godina može se zaista izraziti zadovoljstvo s radom Probacijske službe s obzirom da su vidljivi izuzetni pomaci. U prvoj godini rada probacijskih ureda uglavnom su se izvršavale presude kojima su izrečeni rad za opće dobro na slobodi i uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom jer su po otvaranju probacijski uredi preuzeli velik broj takvih predmeta koji je žurno trebalo dostaviti u rad. Ako se podsjetimo da u 2012. godini uredi su započeli obavljati druge zakonom propisane probacijske poslove kao što su uvjetni otpusti, prekidi kazne zatvora, obveze po izvršenju i po rješenju državnog odvjetnika, izvještavanje žrtve da osuđenik izlazi sa izdržavanja kazne to je vrlo složen posao kao što smo i dosada imali prilike čuti. A koliko je to složen posao pokazuje sama praksa probacijskih ureda. Probacija se u praksi odvija na sljedeći način, dakle sud presudu kojom se kazna zatvora zamjenjuje radom za opće dobro ili se primjenjuje uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom dostavlja nadležnom probacijskom službeniku odnosno uredu i službenik poziva osuđenika, pojašnjava mu što je uopće probacija, zašto je pozvan. Kroz razgovor se prikupljaju relevantni podaci. Ujedno se relevantni podaci traže i od drugih tijela ili primjerice iz kaznene evidencije ili prekršajne socijalne anamneze i Na temelju prikupljenih podataka probacijski službenik procjenjuje rizik i tretmanske potrebe osuđenika, u skladu s tim izrađuje pojedinačni program postupanja u kojem su navedene aktivnosti koje osuđenik mora ispunjavati. Osuđenik svojim potpisom prihvaća program. Probacijski ured i pravne osobe kod kojih se izvršava rad za opće dobro imaju redovite kontakte da ako osuđenik ne dođe na radno mjesto ili na drugi način ispunjava obveze probacijski službenik ga odmah poziva, a u slučaju odbijanja izvršavanja programa rada probacijski službenik o tome obavještava nadležni sud i traži izvršenje kazne zatvora. Kod uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom probacijski službenik redovito ima susrete s osuđenikom i vodi motivacijske razgovore te nadzire provođenje posebnih obveza koje su osuđeniku naložene. Kao npr. tretman za ovisnike o drogama ili alkoholu ili kroz uvid u medicinsku dokumentaciju i kontakt s relevantnim tijelima prati stanje stvari. Probacija ima i druge pozitivne učinke. Desetak osoba u 2013. koje su radile za opće dobro nakon izvršenja sankcije dobile su ponudu za zaposlenje na mjestima gdje su radile jer su se pokazale kao kvalitetni radnici. Neki od osuđenika po isteku sankcija ostaju volontirati u udrugama. Neki osuđenici su dobili i posebne pohvale za ostvarene rezultate, a što naravno uvelike utječe na njihovo samopouzdanje i vlastito viđenje. Bitno je da je ostvaren napredak u razmišljanju i ponašanju osuđenika kroz sustav probacije. U čemu se očituju izvanredni rezultati? Ako se sjetimo da je u 2012. godini broj zaprimljenih predmeta porastao gotovo za 50% u odnosu na 2011. broj izvršenih predmeta dakle u 2012. je bio 4 puta veći, u 2013. je udvostručen broj predmeta u odnosu na 2012. Primljeno je preko 3000 novih predmeta, završeno isto toliko, od čega čak 88% je izvršeno dok je za samo 0,69% predmeta nastupila zastara. Sklopljeno je čak novih 234 ugovora s pravnim osobama i generalno u 2013. zaprimljeno je 41% više predmeta. S malim osvrtom na rad za opće dobro treba napomenuti da radi ekonomičnosti i praktičnosti je nužno osigurati veliki broj i dobru disperziranost tijela javne vlasti, ustanova ili pravnih osoba u koji se uključuju za rad za opće dobro kako bi mjesto rada bilo što bliže njihovom mjestu stanovanja te stoga je izuzetno dobro što su zaključena nova 234 ugovora sa pravnim osobama. Rad za opće dobro su predmeti koji bilježe neprestani rast. Valja napomenuti da je i novi Kazneni zakon proširio mogućnost zamjene kazne zatvora za rad za opće dobro. Ako izvršene predmete rada za opće dobro preračunamo u radne sate kao što smo čuli od zamjenice onda su osuđenici u 2013. odradili čak preko 400 tisuća sati. I ako kao osnovu uzmemo cijenu rada na pomoćnim poslovima preko student servisa kao što smo čuli radi se o novčanoj vrijednosti od 7 milijuna pitanje o kojem se može raspravljati i prilikom ovog izvješća i inače u praksi je pitanje recidivista i izricanja kazneno-pravne sankcije rada za opće dobro jer je to svakako sankcija koja izaziva i prijepore u javnosti. Ponekad opravdane, ponekad neopravdane. Mogli bismo razgovarati o tome da li se izricanjem te sankcije ostvaruje resocijalizacija u društvenu zajednicu i da li je to moguće kod višestrukih recidivista? Ako je 30% kažnjavano više od 6 puta da li je tu moguća resocijalizacija iako je točno da kod takvih očito nije postignuta niti svrha kažnjavanja. Ono što bi klub SDP-a svakako ponovno naglasio kao i dosta puta dosada je da bi izuzetno dobro bilo donijeti katalog kaznenih djela u kojima se svakako ne može izreći ta sankcija. Smatramo da u to svakako spadaju kaznena djela s kojima se pelješi javni novac. S obzirom da ovo izvješće detaljno prikazuje rad probacijske službe u 2013. s jedne strane, a s druge strane na posredan način se iščitava i kaznena politika naših sudova, klub SDP-a podržat će ovo izvješće. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica Uvažena kolegice Fabijančić-Križanić, da samo kažem rečenicu o izvješću što ste vi govorili, ono je u potpunosti prihvatljivo, ono je dobro napisano, ono govori o problemima koji se javljaju u probacijskim službama. Vi ste govorili zapravo o teoriji ono što probacijska služba jest, ono što bi probacijska služba trebala biti, manje o problemima s kojima se susreću djelatnici u probacijskim službama. Recimo kada treba, govorili ste o susretima probacijskih službenika sa okrivljenicima, osuđenicima i spomenuli ste što je hvale vrijedno dobru praksu kada su radnici koji su radili za opće dobro ostajali na poslovima gdje su radilo. Međutim, postoji veliki problem o tome što nema dovoljne tehničke i fizičke potpore u radu probacijskih služba. Recimo kada se trebaju osuđenik i probacijski službenik susresti, kada trebaju razgovarati, kada trebaju obaviti onu seansu vrlo često se zna dogoditi da nema novca za putne troškove osuđenika koji bi trebao doći do probacijskog službenika ili da nema automobila s kojim bi probacijski službenik trebao doći 30 ili 40 kilometara do osuđenika. Tad nastaje veliki problema, nastaju problemi i u praksi a to dobro znamo, govore nam kada nema mjesta za dobrovoljni rad i kad se samo upisuje kao što se nekad upisivalo studentima onaj rad, praksa, kaže nemoj mi smetat daj da te samo upišem. To se radi i ovih 400 tisuća sati je često prazna brojka. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Vesna Fabijančić-Križanić odgovor na repliku. Hvala lijepo. Ovo što ste sada govorili kolege Vukšić, teško je na to odgovoriti zato što u izvješću se ne vidi da li nema i ne dostaje tehničke i fizičke potpore. Čak bi se usudila reći da se ne mogu složiti s time, jel ako je od preko 3 tisuće završenih predmeta čak 80% izvršenih. Kod tako visokog postotka vrlo je teško se složiti sa time da nema tehničke i fizičke potpore. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. U ime Kluba Nezavisnih zastupnika kolega Ivan Grubišić. Izvolite.

Poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, kolege zastupnice i zastupnici ovo izvješće o radu pravosudne vlasti u Hrvatskoj za 2013. godinu očito da će proći u ovom domu. A ja bih naglasio ipak ovom prigodom neke nedostatke i propuste koji se na ovom području čine i danas u Hrvatskoj. Nešto sam sa strane zabilježio o ovoj podršci Vlade ovom izvješću što je razumljivo da Vlada podržava svako izvješće koje je pozitivno jer joj ide u prilog, ali se spominje nadalje citiram "Vlada Republike Hrvatske napominje da se analizom presuda Europskog suda za ljudska prava donesenih u odnosu na RH može lako može lako uopćiti da Europski sud u velikom broju predmeta utvrđuje povrede jednog ili više konvencijskih prava u pravo zbog načina primjene nacionalnog zakonodavstva koje način nije u skladu s Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, dok u manjem broju presuda utvrđuje povrede konvencije zbog neusklađenosti zakonodavstva s konvencijom" i tu završavam citat. Poznato je koliko je Hrvatska dala na sudske procese Europskom sudu pravde što nije bilo riješeno na našim sudovima rješavao je Europski sud pravde i određene penale koje smo morali platiti radi neizvršavanja i radi neusklađenosti naše sudske prakse sa Europskom konvencijom i europskom praksom. S druge strane poznat mi je slučaj mita i korupcije na sudovima i da je jedan sudac Splitskog općinskog suda ne samo osumnjičen za kazneno djelo primanja mita, nego je i prebačen iz splitskog suda da mu ne bi sudili kolege općinski suci, prebačen u Rijeko i dobio je 4,5 godine zatvora jer mu je dokazano mito i korupcija. Čovjek koji je sudjelovao u podmićivanju suca, nagovarao klijente da mogu podmititi… /Upadica Zgrebec: Govorite o radu sudbene vlasti, a mi raspravljamo o izvješću o probaciji./ … Je, ali to se odnosi na sudsku vlast. … /Upadica Zgrebec: Ali vi čitate izvješće Vlade o drugoj temi. … Ja ću završiti ovo izlaganje vrlo kratko, gospodina Kajina nema, ali smatram da ljudi koji su osuđeni ne mogu se pojavljivati na stranačkim skupovima i biti perjanice određene političke stranke, a dokazano je da su krivi i da su sudjelovali u podmićivanju sudaca u konkretnom životu. To je, s imenima, jasno, neću izlaziti, ali znam točno o kome se radi i ako bi trebalo negdje dati izjavu koja će ići zapisnički, vrlo rado ću to učiniti. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista, kolega Mladen Novak. Poštovana potpredsjednice Sabora, uvažena zamjenice ministra. Čuli smo odmah u početku da je ovo relativno novi oblik izvršavanja i prema tome moguće su i one tzv. što mi znamo obično u žargonu reći, dječje bolesti koje u pravilu se u hodu, odnosno s vremenom rješavaju, ali da je ovaj sustav probacije ima svojih pozitivnih strana i da ga je trebalo uvesti, to apsolutno stoji. Činjenica je da postoje pozitivni efekti koji su u cijelom svijetu naglašeni, koji u onom dijelu svijeta koji je to uveo i ovdje su već spomenuti od mojih prethodnika i resocijalizacija i reintegracija osuđenika u zajednicu, ali isto tako i rasterećenje zatvora i kaznionica koje su i onako i dalje prenapučeni. Ono što je meni, ajmo reći, zapelo za uho ili za oko dok sam čitao su ove cifre koje koliko je ostvareno sati rada, pa recimo 436 tisuća 619 sati besplatnog rada, novčana vrijednost pri onoj nekoj uzetoj računici sa student servisom ispada 7 milijuna, itd., ali ja bih volio da smo dobili ovdje i popis firmi, popis društava, nevladinih organizacija. Gdje su to rađeni ti poslovi? Kada pogledate i da li uopće kontroliramo to kako se to radi i što se radi, a kada pogledate recimo koji su to poslovi, to je stvarno su ponekad oni poslovi koji spadaju u kategoriju hobija i relaksacije pa to sadnja i zalijevanje nasada, košnja, oblikovanje živice, i tako, sve nešto ono da ne kažem relaksirajuće za te osuđenike. Da ne zaboravim, podsjetit ću i na opasku Odbora za pravosuđe koje je napomenulo, odnosno zamolilo podnositelja izvješća da se razmotri mehanizam postupanja u slučaju odbijanja izvršenja rada za opće dobro pa nadam se da će se u budućnosti naći neki modalitet i za to. Ali i danas je već postavljeno ovdje pitanje, kome je sve omogućeno korištenje ovog oblika? Pa sada imamo situaciju da su to uglavnom, ne uglavnom, nego prilično često viđeniji članovi društvene zajednice. Pa ti viđeniji članovi društvene zajednice zadržavaju svoj status i prilikom ovakvog izvršavanja kazne. Pa onda imate situaciju da recimo voditelj Ureda za probaciju, barem takvu informaciju sam ja dobio, ne mogu tvrditi kategorički da je istinita, ali sa različitih strana su došle takve informacije pa onda nemam razloga ni sumnjati, da ravnatelj Probacijskog ureda nazove, karikiram, nekakav ured za dobrovoljni, dragovoljni rad i pita imaš li potreba voditelja tog nekog ureda nevladinog, ovaj kaže, čuj nemam, ma dobro, nema veze što nemaš, ali daj mi evidentiraj par sati da mi je odradio taj i taj pa ćemo to zatvoriti taj predmet. To je nažalost realnost. Podsjetiti ću na raspravu od prije par mjeseci, sad ne mogu točno precizirati o čemu je bilo, koja točka dnevnog reda je bila, ali mislim da je bilo riječ o jednoj replici uvažene zastupnice Kosor kada je rekla da u Hrvatskoj nedostaje, nemamo društvene osude. Pa onda imate situaciju da recimo ljudi koji su pravomoćno osuđeni se kandidiraju na izborima, čak štoviše neki uđu u drugi krug, neki su izabrani, to je pomanjkanje svijesti kod građana da je taj netko ipak nešto napravio što niti je u interesu tih istih građana niti je u interesu društva. Što je najgore od svega, onda naletim na rečenicu ravnatelj jedne ustanove, od ovih ustanova o kojima pričamo, kaže pripremni smo za prijem VIP osoba. Pazite paradoksa, imamo VIP osobe u zatvorima i kaznionicama. Ali to nije loša šala, to je realnost. Da stvarno te osobe čak kada dođu na izvršavanje kazne su cijenjene, poštovane čak i od onih koji ih nadziru. Jer to je gledajte imati priliku susrest se sa nekom osobom koju ste do sada uglavnom viđali u središnjim informativnim emisijama. I dok se ta percepcija kod nas u našim glavama ne promijeni ovaj oblik koji je apsolutno dobar iz onih razloga koje ste i vi naveli na početku ali i ja sam ih ponovio je dvojben odnosno dvojbena je realizacija tog projekta s obzirom da je pomanjkanje kontrole po mom mišljenju, a i po mišljenju onih koji rade u tome prilično neučinkovito. Ali ovo izvješće kao izvješće ćemo podržati. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica evo poštovani kolega na samom početku ste rekli da bi bilo dobro da se u izvješću vidi bar pravne osobe u kojima se obavljao rad za opće dobro. Pa evo na stranici 31 tablici 5 imate dobar broj pravnih osoba iz kojih je moguće vidljivo koje vrste poslova su se obavljali u radu za opće dobro. A s onim dijelom s kojim se ne bi mogla složiti sa vama i u vašem izlaganju je to da smo mi u našim raspravama vrlo skloni pričati o nečemu što smo čuli pa na temelju toga i stvarati zaključke da ne postoji nadzor. Nadzor nad radom Probacijske službe zasigurno postoji i ne mogu se složiti sa ovakvim paušalnim ocjenama, ne provjerljivim. Hvala. Dal bi trebao dobiti od njih pisanu izjavu koju bi još trebalo ovjeriti kod javnog bilježnika pa da bi mogao to ovdje prezentirati kao dokaz. Pa mislim šta bi drugo trebalo nego izjave ljudi koji rade u tom sustavu, ne znam šta još. Jadranka Kosor, replika. problemu s kojim se Hrvatska dalje suočava i naravno u radu pravosuđa konstatirala sam da mi imamo danas i u tom smislu možemo u jednom dijelu biti zadovoljni mi. Mi imamo i presude već i to lijepi broj presuda za najteža kaznena djela. Međutim ono što je vidljivo iz izbora pa sam često puta podsjećala i na lokalne izbore koji su održani prošle godine kojima je bilo vidljivo da su čak i u prvom krugu, ali onda ako ne u prvom onda u drugom, birači birali i osobe o kojima se dugo govorilo u javnosti i sumnjala na određena kaznena djela. Ljudi koji su bili pod istragama, ljudi koji su bili osumnjičeni, ljudi protiv kojih su podnesene kaznene prijave i često puta i oni kojima su već izrečene i prvostupanjske presude, svejedno su dobivali na izborima, pobjeđivali neki čak u prvom krugu ponavljam. To je dokaz onoga što što jest tema i mora biti tema često puta rasprava u Hrvatskome saboru da zapravo nema prave, istinske, čvrste društvene osude. A i nedavno smo čuli komentare, evo barem ja u nekim elektroničkim medijima vezano za neka uhićenja gdje su građani opravdavali, rekli su pa što ako je napravio bio je dobar i prema nama. Dakle o tome se radi i o tome moramo češće i puno, puno otvorenije govoriti. općenito poremećen sustav vrijednosti, narušen je u potpunosti. Ali kako očekivati od građana da oni promijene svoju percepciju nečije odgovornosti, društvene odgovornosti kada imate ljude koji su iz sustava kojima je to struka, koji bi trebali biti u tome 100%, kada oni govore o nekakvim VIP gostima, mislim samim tim je već poslana da ne kažem iz tih unutarnjih redova poslana poruka, je to je tako to su i dalje VIP goste, VIP osobe, uvaženi ljudi, uvaženi pripadnici naše društvene zajednice. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Ivan Šantek. Izvolite kolega. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovana gospođo zamjenice ministra, kolegice i kolege. Moram uvodno reći da mi je drago da su svi dosadašnji govornici ustvari se fokusirali na nekoliko tema, međutim moram priznati da se rijetko viđa ovako izvješće u kojem u prvom odlomku stoji sljedeće koje ću citirati "Probacijska služba služba RH u proteklom razdoblju kroz aktivna sudjelovanja na brojim međunarodnim sastancima, konferencijama i radionicama profilirala se kao stručna i profesionalna mlada Probacijska služba u Europi, a njeni djelatnici su prihvaćeni kao eksperti za razvijanje Probacijske službe u Europi". Dakle Probacijska služba u RH je tek prvu godinu radila prema novom zakonu, a već je postala prepoznata u Europi, a njezini su djelatnici prihvaćeni kao eksperti za razvijanje probacijske služe u u Europi, dakle ja bih rekao samo svaka čast, tako i treba. Međutim, složio bih se i sa kolegom Vukšićem koji je rekao da bi trebalo isticati u ovakvim izvješćima probleme s kojima se sustav suočava, tim više što su zaista oni počeli tek prije nekoliko godina. A vidimo da je bilo dosta problem, dakle i da je bilo dosta predmeta za obradu. Od ukupnog broja završenih predmeta 2903 87% je uspješno izvršeno a u 142 predmeta, odnosno 4,3% su se morali vratiti nazad u kaznionicu na izvršenje kazne zakona što je ipak moram priznati vrlo malo. Svi mi koji smo radili u tom sustavu znamo da je recidivizam velik i da je zbog toga i vrlo važna ova probacijska služba zato jer ako osuđenika nakon izvršenja kazne zatvora ne dočeka uređeno stanje na kakvo je on navikao prilikom izvršavanja kazne zatvora tada se on redovito vraća na, odnosno ponovno on čini kaznena djela i vraća se na izvršavanje kazne zatvora. Nadalje vidimo iz ovog izvješća a što su i moji prethodnici svi istaknuli, pa čak i zamjenica ministra da je ovaj predmet rad za opće dobro zaista, zaslužio odgovarajuću pozornost. Rad za opće dobro naravno u izriču takvu mjeru sudovi a probacijska služba ju izvršava. Međutim, ono što zapinje u svakom slučaju za oko a to je bilo i u proteklom izvješću za 2012. godinu da se najčešće izriče za kaznena djela protiv imovine čak 36%, te za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje droge. Dakle u 2013. prema ovom izvješću uspješno je izvršeno 1149 presuda u kojima je izrečena kazna rad za opće dobro a u više od polovice 53% je bilo u trajanju preko 480 sati. Ono što bih želio ja isto dati svoj doprinos oko ovog odlomka koji se odnosi na preračun koliko je to ustvari dobro, koliko je to pridonijelo proračunu Republike Hrvatske, dakle tih 436 tisuća 619 sati besplatnog rada, njihove protuvrijednosti 7 milijuna 859 tisuća kuna. Ali ono što mi nikako nije jasno zašto se kao kriterij toga izračuna računa cijena rada na pomoćnim poslovima preko student servisa. Mi imamo u sljedećoj točki na ovoj sjednici Sabora Izvješće o radu kaznionica. I tamo je iznesen podatak da je trošak, prosječni dnevni trošak po zatvoreniku u Republici Hrvatskoj 56 kuna. Prema tome, ne bi li možda bilo bolje ovih 436 tisuća rada za opće dobro možda gledati i preračunati u kontekstu koliko je to ustvari zatvorskih dana. Koliko je ustvari na taj način možda i država uštedjela ovim postupkom. Kao i u raspravi za 2012. godinu istakao bih da prema izvješću među ranijim, ranije kažnjenim osobama 73% je kažnjavano više puta. 18 osoba je kažnjeno jedanput, 15% osoba je dva puta, 30% više od šest puta a za 9% osoba nisu imali podatke jer nisu to, nisu tražili kroz evidencije. Sve ovo ukazuje na činjenicu da kod osoba uključenih u probaciju postoji i velika vjerojatnost kriminalnog povrata, sprječavanje koje će predstavljati velik izazov za samu probacijsku službu. Tako npr. u 2012. godini zaprimljena su dva predmeta za opće dobro u kojoj su počinitelji prethodno kažnjavani 32 puta za različita kaznena djela a višestruki su povrednici na tom području. u članku 2. Zakona o probaciji stoji da se probacijski poslovi obavljaju sa ciljem zaštite društvene zajednice počinitelja kaznih djela zaista nije jasno kako se štiti društvena zajednica od višestrukih povratnika u počinjenju kaznenih djela ako im se omogućava izvršavanje kazne za rad kroz opće dobro, dakle na slobodi. I iz ovoga financijskoga izvješća za ovu godinu vidljivo je da je oko 60% izdataka probacijske službe odnosi se na troškove zaposlenike a tek 14% za resocijalizaciju osuđene osobe kroz sankcije, koje sankcije izvršavaju na slobodi. Za razliku od 2012. godine kada je za to bilo predviđeno 27% proračuna. Za razliku od Izvješća o radu probacijske službe za 2012. godinu u ovom izvješću imamo podatak da je u probacijskoj službi u središnjem uredu i probacijskim uredima je zaposleno 66 osoba visoke stručne spreme od kojih je 18 socijalnih radnika, 16 pravnika, 13 socijalnih pedagoga, 10 psihologa, 1 pedagog i 8 službenika koji su različitih društvo humanističkih struka. I opet se otvara pitanje što je sa popunjenošću odjela za elektronički nadzor. Prema prikazanom zapošljavanju nema stručnjaka tehničke struke, dakle informatičara, elektrotehničara koji bi mogli raditi u tom uredu. Isto tako u izvješću za 2012. nemamo ništa o radu toga odjela za elektronički nadzor, nije poznato da li je nabavljena oprema za taj odjel, u kojem obimu, koliko je osoba koristilo tu opremu te kakva su iskustva odjela oko korištenja te opreme. Mislim da su to pitanja na kojima u svakom slučaju bi trebali dobiti odgovor tim više što kada se donosi Zakon o probaciji su svi isticali odnosno svi su mislili da će upravo taj odjel za elektronički nadzor imati svoju ulogu tim više jer današnja tehnologija lako omogućuje praćenje da počinitelj koji ima zaštitnu mjeru da se ne smije približavati žrtvi. Kroz taj sustav je to lako pratiti pa me čudi da to nije bilo obuhvaćeno ovim izvješćima. Evo, unatoč tim primjedbama klub HDZ-a može podržati ovo izvješće. Hvala. (SDP)** U ime kluba DC-a, Novog vala i Narodne stranke reformista, kolegica Vesna Škare-Ožbolt. Hvala. Apsolutno i naš klub će podržati ovo izvješće jer ovdje su pomaci na bolje vidljivi. Ja bih rekla da probacija još uvijek, s obzirom na druge zemlje Europske unije, u našoj zemlji ipak još nije u dovoljnoj mjeri zaživjela kako bismo naravno mi to željeli jer upravo uvjetne osude i uvjetni otpusti bi trebali biti temelj probacijskog sustava. Ni u svijesti građana moram priznati nije sustav probacije zaživio, jednostavno pitaju se što to znači, hoće li se sad tu guštati ubojice, silovatelji, pedofili. Ne, neće, jer jednostavno najteži oblici i počinitelji najtežih kaznenih djela apsolutno apsolutno ne mogu ući u ovaj sustav probacije. Nedavno je izašlo jedno istraživanje gdje su se građani pitali jesu li ili nisu za sustav probacije pa je 19,3 izjavilo da je izrazito protiv, 15,1% građana je izjavilo uglavnom sam protiv, nisam ni za ni protiv je izjavilo 29,1%, uglavnom sam za 21,7%, izrazito sam za 13,8%. To samo pokazuje koliko gađani još uvijek nisu načisto što to ustvari znači. To u prvom redu znači da zatvorski sustav imati velike uštede ukoliko se sustav probacije bude razvijao, posebno za one zatvorenike koji praktički imaju manje kazne i osuđeni su za blaža kaznena djela. Dnevno zatvorenik košta negdje oko 300 do 400 kuna. Ti troškovi bi se apsolutno mogli smanjiti ukoliko bi se probacijski sustav više razvijao, a naravno izlaskom onih koji su osuđeni za lakša kaznena djela ostaje prostor za izdržavanje kazne za one ljude koji su počinili teža teža kaznena djela, one ljude koji su opasni kriminalci, dakle osuđeni su za najteže oblike kriminala, ubojstva, organizirani kriminal, pljačke, silovanja i koji se naravno ne mogu nadati ovakvom obliku izlaska na slobodu uz nadzor. Dakle ne treba se bojati da bi mafijaši i počinitelji teških kaznenih djela mogli na ovaj način izaći na slobodu. Međutim, probacijskim mjerama moglo bi se smanjiti zatvorsku populaciju za nešto više od 20%, a mislim da bi to trebao biti cilj ministarstva i politike da oslobodi zatvorske kapacitete. Naime, kada se pogleda zatvorski sustav, mi smo 2001. godine imali višak prostora u zatvorima, a onda smo kasnije imali negdje 5700 zatvorenika, a kapaciteti su nam negdje za 1500 manje. Prema tome, ova mjera apsolutno je vrlo korisna, a i sa strane samih onih koji su počinitelji lakših kaznenih djela praktički brže će se vratiti u društvenu zajednicu i ovaj probacijski sustav je ustvari prilika druge šanse. On se tako zove jer doista daje drugu šansu onima koji su počinili lakša kaznena djela. Mi ćemo apsolutno podržati ovo izvješće jer je ovo pokazatelj da probacijski sustav u Hrvatskoj ide naprijed. Hvala. Uvažena kolegice Škare-Ožbolt, rekli ste da se ne trebamo plašiti da će oni koji su počinili teška kaznena djela izaći na slobodu. Pa mnogi koji su napravili teška kaznena djela čak nisu ni otišli u zatvor nego su, ne mislim na one koji nisu procesuirani nego na one koji su procesuirani pa su im suci, zar krađa 17 milijuna kuna nije teško kazneno djelo i koja se kazna dobije guljenje krumpira i statistika u 400 000 sati onih koji nikad nisu ni gulili krumpire. Mislim da moramo ovdje se suočiti sa realnošću i kad govorimo o Probacijskoj službi moramo govoriti, opet se vratiti na na ujednačenost sudske prakse i na to što jest, što nije kazna i kako bi se sudovi trebali odnositi prema teškim kaznenim djelima, treba pitati, raspravljati i donijeti ovdje u saboru odluku je li krađa 10-ak, 20-ak, 30-ak milijuna kuna, naročito kad to počine političari, teško kazneno djelo ili nije. Ako nije, ok, ajmo onda radit posao ozbiljan.

Čekala sam cijelo vrijeme kada će netko postavit pitanje guljenja krumpira jer to je doista top tema u državi. Pa ja sam zato da onaj koji uzme velike količine novca od poreznih obveznika radi na kraju, a ne da sjedi u zatvoru i gleda televiziju. Pa ako treba neka oguli milijune tona krumpira, ako treba neka čisti rijeke, ako treba neka čisti ambroziju, ako treba neka čisti tamo vatrogasna i neka radi, i neka radi. I ja sam više za takvu mjeru nego da gleda televiziju i da ga se hrani, a daleko se bolje hrani u zatvorskom sustavu osobe nego u bolnicama npr. jer sve proizvodi, zatvorski sustav proizvodi hranu sam za sebe, a bolnice dobivaju pitaj boga od kuda hranu. Prema tome, ja sam da se takvi primjeri kao što vi navodite stavi u sustav rada, a ne u sustav ležanja. Hvala lijepo potpredsjednice. Uvažena kolegice Ožbolt, mislim da je pravi cilj probacije u stvari da, ne samo da rasterećujemo zatvore sa velikim brojem zatvorenika i sa sustavom koji je u teškom stanju u Hrvatskoj s obzirom na veliki broj ljudi koji su danas u zatvorima. Ono što je krivo u ovome ovo svakako treba podržavati. Nije uvijek cilj strpati nekoga u zatvor da bi se postigla realna svrha osude. Na žalost neki aktualni slučajevi bacaju krivo svjetlo na probacijsku službu, na ovaj sustav koji se godinama teško gradi u Hrvatskoj. Ja se više zalažem da mi promijenimo neke zakone u smislu procesnog postupanja, pa danas imate ovaj sud javnosti. Zato se i spominju pojedinačni slučajevi, ne znam guljenje krumpira, pa slučajevi ljudi koji su bili u istražnom zatvoru, pa pušteni, pa ponovno osuđeni, pa se nagodili sa tužiteljstvom, pa dobili uvjetne osude. Mislim da bi bio veliki propust kada bismo cijelu službu mi sada okrivljavali za to da je netko svoju kaznu zamijenio kaznom rada za opće dobro ili uvjetnom osudom. Ja podržavam ovo što ste vi rekli, a isto tako podržavam da neke promjene su nužno potrebne u Hrvatskoj. Jer ta osuda javnosti baca lošu sliku ne samo na probacijsku službu, probacijski sustav, nego na cijeli sustav pravosuđa. I ako netko završi u istražnom zatvoru onda je percepcija javnosti da taj treba biti u zatvoru najmanje 5 godina. ako taj izađe uz uvjetnu osudu i radom do godine dana onda je Hrvatska država takva da ona ne osuđuje zločince, ljude koji krše zakone i baca se prava ljaga na cijeli sustav pravosuđa. Mi moramo imati čvrst sustav moramo imati percepciju pravosudnog sustava da on štiti prava građana, a sud javnosti ne smije biti sud koji će na kraju odlučivati je li netko kriv ili nije kriv.

Probacijski sustav apsolutno treba razvijati ovako kako ste naveli i to je pravi put, onako kako ga razvijaju druge zemlje. Dakle, probacijski sustav je sustav druge šanse za one koji su počinitelji blažih kazni i djela, ne ovih teških koruptivnih što je naveo kolega Vukšić. Međutim i tu treba dati mogućnost da jednostavno počinitelji i ovih koruptivnih djela na neki način se, kriva je riječ odužiti, ali u svakom slučaju raditi da vrate barem jedan dio koji su uzeli svojim postupanjem.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

Hvala vam lijepa poštovana gospođo potpredsjednice, gospođo zamjenice ministra. Dakle, vrlo kratko budući da se radi o jednom odlično strukturiranom izvješću, važnom izvješću i o važnoj službi. Dakako, puna potpora jer valja ovdje ponoviti što je zapravo u temelju rada probacijske službe i resocijalizacija, povratak u život ljudi koji su se ogriješili u zakone, ali su dobili kroz ovo zaista drugu šansu. Reintegracija, dakle ali i svakako sve skupa od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. A ja bih rekla da je ova služba, odnosno mogućnosti koje se pružaju kroz rad ove službe svakako važno i u sprječavanju recidiva. Dakle, to po mom mišljenju jest još jedna važna uloga probacijske službe i treba dati punu potporu svim ljudima koji rade. To je vrlo težak posao, često nezahvalan posao za koji su potrebna mnoga znanja ne samo pravnička, nego i mnoga druga. I to svakako nisu samo poslovi za opće dobro, iako u ovoj raspravi se čini kao da probacijska služba počiva na radu za opće dobro i s tim se vrlo često poistovjećuje. Dakle, bilo bi dobro da iz ove rasprave proistekne i jedna šira vizura onoga što probacijska služba i probacijski poslovi jesu. Činjenica da evo za rad te relativno mlade i nove službe dobivamo i pohvale i u institucijama EU jest važna i mislim da je to pravi primjer kako treba raditi. Naravno za to treba osigurati uvijek i dovoljna financijska sredstva, jer rad probacijske službe nije i ne može biti jeftin. Ono što je važna činjenica također koja je više puta spomenuta da je u odnosu na 2012. godinu broj predmeta udvostručen. Dakle, vezano za uvjetni otpust, otpust 48,5% za rad za opće dobro 33,6% i to najviše za kaznena djela protiv imovine, odnosno jednako tako i za zlouporabu svih mogućih oblika zlouporabe Ono što bih željela ovdje istaknuti vezano za rad za opće dobro koji se najčešće spominje i gdje u samom izvješću imamo jedan katalog mogućnosti rada za opće dobro. Dakle, gdje se navodi da osuđenici rade na najrazličitijim poslovima od sadnje i zalijevanja nasada, košnje, oblikovanje živice do rada sa djecom psihički bolesnim osobama, invalidima, ovisnicima u udrugama koje se bave terapijskim jahanjem i mnogo drugih poslova. Dakle, rad za opće dobro nije zamišljen i ne smije se doživljavati i ne smije se percipirati kao svojevrsna povlastica ili kao neka vrsta nagrade. To iz ove rasprave proizlazi, međutim naravno bitno je znati i koje su sve zakonske mogućnosti i kako se do rada za opće dobro dolazi jer kao što ovdje u izvješću se i kaže najzastupljeniji od probacijskih poslova jest izvršavanje rada za opće dobro a izriče se od strane suda kao zamjena za kaznu zatvora u trajanju do 1 godine ili zamjenu za novčanu kaznu ili kao obveza koju državni odvjetnik može izreći okrivljeniku ukoliko je uvjetno odgodio ili odustao od kaznenoga progona. u ovim odredbama valja tražiti i odgovore na neka pitanja koja su i danas ovdje postavljena. Međutim, slažem se sa svima onima i mislim da iz ove rasprave bi to na neki način kao neka vrsta zaključka trebalo proizaći jest da bi trebali postojati vrlo čvrsti i jaki kriteriji u svim slučajevima kad se može može odrediti rad za opće dobro i od tih kriterija se ni na jednoj razini ne bi smjelo odustajati. Kad već spominjem rad za opće dobro i poslove od kojih sam neke spomenula, i kad usporedite kaznena djela koja su ovdje isto u nekoj vrsti kataloga navedena, kaznena djela koja se mogu odnosno čija se kazna može preoblikovati u rad za opće dobro, onda ćete vidjeti da se tu nalaze i kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. I zato upozoravam da budući da su navedene institucije, udruge kroz koje se može obavljati rad za opće dobro pa među ostalima i udruge koje se bave terapijskim jahanjem, poznato je da na terapijsko jahanje dolaze djeca, da dolaze maloljetne osobe, da dolaze djeca sa velikim poteškoćama u razvoju, da onda rad za opće dobro ni na koji način ne može biti mogućnost rada u takvim udrugama za one koji su osuđeni odnosno koji su počinili teška djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Jer smatram da su to najteža kaznena djela. Svatko tko je u stanju na bilo koji način iskoristiti dijete, maloljetnu osobu, osobu s problemima mora biti kažnjen i njemu ne bi smio ni na koji način biti omogućen rad u ovakvim institucijama ili udrugama jer se također nabraja među ostalim da je mogući rad sa djecom u institucijama za djecu. Ali ponavljam, terapijsko jahanje je jedan specifikum gdje osobe koje rade u tom sustavu su uglavnom volonteri, dakle ljudi koji rade to zaista za opće dobro, to su uglavnom mladi ljudi, a korisnici su djeca koje roditelji dovedu i onda se bave nečim drugim. Dakle, ta djeca su onda prepuštena isključivo osobama koje ih okružuju. Ali vjerujem da sustav o tome vodi brigu. Međutim, nikad nije premalo za upozoriti. I vezano za uvjetnu osudu sa zaštitnim nadzorom i posebnim obvezama osobitu pozornost molim da se posveti činjenici da ovdje i navodi da velike poteškoće se javljaju kod pokušaja uključivanja osuđenika u psihosocijalni tretman a da se tu radi uglavnom među ostalim i o kaznenim djelima nasilja u obitelji. A znamo i pokušajte se sjetiti, svi ćete se sjetiti i relativno nedavnih događaja kad nasilnik u obitelji čak evo i pred jednom institucijom u Zagrebu je ubio suprugu kao nasilnik u obitelji poznati deklarirani, a da ne spominjem strašne događaje iz Općinskog suda u Zagrebu iz '99. kad je obiteljski nasilnik u brakorazvodnoj parnici ubio tri žene, svoju i sutkinju i nažalost osobe koje nisu imale apsolutno nikakve veze nego su pokušale štititi žrtvu. Dakle, upozoravam i na to da osobe koje su dobile uvjetnu osudu sa nadzorom ili posebnim obvezama da su to osobe i u velikom broju ponavljam koje su nasilnici u obitelji i da postoji veliki problem, a vidimo ovdje iz izvješća, i kod onih koji su ovisnici o drogama. Jako je teško i to ne ne treba samo čitati ovo izvješće da bi se do tog zaključka došlo, praksa govori da vrlo često takve osobe izbjegavaju bilo kakav oblik tretmana. Znači, za njih po mom mišljenju treba pojačati psihosocijalni tretman. Zaključno, dakako za svakog čovjeka, za svaku osobu bez obzira u kakve je probleme upao vezano za nepoštivanje zakona, za kršenje zakona, za manje teška i više teška djela treba se boriti, treba pokušati sve učiniti da se vrati u sustav, da se vrati u društvo, da se vrati svojoj obitelji, da se psihosocijalni tretman pojača. Međutim naravno za one, pogotovo koji su ponavljači djela, država pa onda ni ovaj sustav ne treba imati milosti. Mi ćemo podržati ovo izvješće, hvala. **Zgrebec, Dragica Uvažena kolegice Kosor, naravno govorim u svoje ime, naravno da se Probacijska služba ne smije i ne može okriviti za sve probleme koji vladaju u pravosuđu jer Probacijska služba ima svoju kao što sam rekao u prvoj replici plemenitu službu, misiju, plemenitu misiju. I Probacijsku službu, slažem se s vama u potpunosti, ne treba poistovjećivati s radom za opće dobro. I tu smo načistu. Prije je rekla kolegica Vesna Škare-Ožbolt da je ona za sustav rada, a ne ležanja. I sustav rada može biti i u zatvorima. I ja ne govorim o onim ljudima koji su pritvoreni, nego o onim ljudima koji su pravomoćno osuđeni za teška kazna djela, znači oni koji su, čak je i sramotno da ljudi koji su osuđeni za teška kaznena djela da imaju zatvor do godine dana. Zamislite pravosuđe u kojem se presudi za teško kazneno djelo kazna od godine dana. I drugo što ste vi govorili o nasilnicima u obitelji. Mi smo još društvo koje je tolerantno prema nasilnicima u obitelji. Dio društva, a nažalost i dio sudaca doživljava nasilnike u obitelji kao macho muškarce i tako se ponaša. Mi smo društvo koje je tolerantno prema mnogim devijacijama u društvu. Pa ne izopćujemo one ljude koji su napravili teška kaznena djela, nego ih,

što je žalosno i što govori o devijacijama koje bi trebali ispravljati koje nemaju nikakve veze sa provacijskom službom. I naravno da treba ovo izvješće podržati. Hvala lijepa. Pa krenut ću od ovog posljednjeg. Naravno da se slažem s vama. Pa evo sudjelovala sam i u izradi mnogih i zakona, i strategija, i protokola, pravilnika za suzbijanje nasilja u obitelji dakle protiv nasilnika koji su najčešće nažalost muškarci, to su i često puta i bračni drugovi, i vanbračni drugovi, i partneri, sinovi nažalost isto tako. I prema njima ne treba imati milosti. Ja se slažem s vama, netko tko je obiteljski nasilnik, ko tuče svoju ženu doma, a u javnosti je uglađeni političar, liječnik, pravnik, odvjetnik ne može biti ništa. Ali tu isto tako nema društvene osude. Jer puno je onih koji o tome čak javno i govore kritizirajući, međutim drže figu u džepu jer misle ma dobro, ali mislim neće joj otpasti glava ako joj se kresne tu i tamo po zubima. To sam čula i od par excellence intelektualaca koji smatraju da je to njihovo pravo. Što se tiče rada za opće dobro, ja mislim da tu ustvari nije dobro baš jako pojednostavljivati zato što promislite o cijelom sustavu dakle istraga, od istraga do optužnica, u tom lancu postoje ljudi i to je dobro i to sustav mora podržavati, koji daju ključnu informaciju, koji u određenom ključnom trenutku ukažu na ključne informacije i njima naravno sustav, pa se naravno i pokaju, i njima naravno sustav mora na neki način otvoriti vrata za izlaz. To je u osobito kompliciranim slučajevima katkada i o tome isto treba voditi računa. Ali se slažem, ja sam rekla u svojoj raspravi, kriteriji moraju biti čvrsti, cementirani, vrlo jasni i kroz njih se nitko ne smije provući. **Zgrebec, Dragica Sonja (HNS)** Hvala lijepa poštovana potpredsjednice našeg Sabora. Poštovana kolegice Kosor, spomenuli ste popis poslova, odnosno popis pravnih osoba s kojima je sklopljen ugovor za izvršavanje rada za opće dobro. Među njima su i mnoge jedinice lokalnih samouprava. Ono što mene zabrinjava je veliki nesrazmjer u broju sklopljenih ugovora po županijama. U nekim županijama naše zemlje, naime gotovo sve općine i gradovi iz tog područja imaju sklopljen ugovor sa područnim probacijskim odjelima, ali u nekim županijama niti jedna. Tu trebamo po mom mišljenju, zapravo tu trebaju probacijski uredi uložiti dodatni napor kako bi sve općine i gradovi prepoznali korist takvog sustava ili barem što više njih. Na to želim upozoriti. Jadranka (Nezavisni)** Slažem se s vama samo je pitanje žele li to sve jedinice lokalne upravo, samouprave. Znači ja vjerujem da da, jer i tu postoji često puta odium o tome, dakle i kad netko dolazi na rad za opće dobro, postoji odium sredine o tome što takva osoba može donijeti naravno u negativnom smislu. Ali se slažem s vama da to treba biti ravnomjerno raspoređeno jer sam i sama uočila u ovom popisu da recimo nema kad govorimo o udrugama, baš o udrugama koje se brinu o djeci, djeci s poteškoćama u razvoju da nekih udruga za koje bih ja sasvim sigurno mislila da imaju, koje poznajem da nisu recimo uključene u ovaj sustav, a mislim da bi trebale. Hvala vam. **Zgrebec, Dragica Hvala potpredsjednice. Gospođo Kosor, mislim da kad ste govorili o kriterijima, da su to, da je ključan naglasak na kriterijima. Ponovit ću "Ne može jedan ili dva slučaja pojedinačno biti slika za cijeli ovaj sustav." Kada smo zakonima omogućili državnom odvjetništvu i istražiteljima da postoji institut nagodbe, a taj institut kaže da onaj koji je priznao djelo i otkrio druge informacije koje su viši interes države, da li smo mi više postigli sad s time što smo "nekom dali pogodnost da do godine dana radi za opće dobro" a ta je osoba dala informacije o još šest, sedam, osam počinitelja koji su možda počinili teža kaznena djela nego ono za koje osoba koja se nagodila sa tužiteljstvom. Pa koji je onda zadovoljen interes države? Da li ovaj da jednome od počinitelja da na pogodnost da radi za opće dobro, a u isto vrijeme se došlo do drugih počinitelja možda i težiš kaznenih djela gdje onda oni više neće biti slobodni nastavljati raditi ono što su radili jer će se naći u zatvorima na puno duže vremena nego što je ovaj probacijski rok ili je ta ocjena javnosti takva da je nekome dana pogodnost samo zato što se bavi politikom? Mislim da počinitelji kaznenih djela nisu samo političari, mislim da obiteljski nasilnici nisu samo političari. Pa isto tako kada bi se sve u državi gledalo da sve što je loše čini samo politika onda smo mi puno veći sustav oslobodili da neki počinitelji kaznenih djela mogu slobodno šetati po Hrvatskoj jel se oni ne bave politikom. Dakle, ta jedna paušalna ocjena da sve zlo … iz politike, to baš nije ni pošteno. A kažem, probacijski sustav treba podržavati, treba ga modernizirati i treba učiniti sve da u svakom slučaju viši interes mora biti zaštita države i zaštita građana od onih koji čine kaznena djela. Onda smo učinili dobro prije svega našoj zemlji. Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa. Nisam ja, i vjerujem da to tako niste niti shvatili, da sam ja govorila o političarima kao najgorem zlu. Dapače, ne, samo sam govorila i o nekim primjerima da npr. nasilnik u obitelji ne može biti uvaženi političar ni zastupnik ni ministar niti vijećnik niti načelnik ni župan, nitko, zato što onaj koji je obiteljski nasilnik je nitko, po mom mišljenju je nitko pa onda ne može obavljati niti istaknute dužnosti i biti uvaženi građanin. Ali činjenica je da treba, tu se slažem apsolutno, da kad govorimo i o ovom projektu da ne bi trebalo između redova govoriti o slučajevima koji su poznati, znači o pojedinačnim slučajevima, zato što ovdje nije sudnica, ovo nije DORH ni USKOK, nego smo mi zastupnici koji moramo puno šire gledati na cijeli na cijeli proces i na ukupno zakonodavstvo od Ustava, evo do Kaznenog zakona ili ZKP-a. kad govorimo o radu USKOK-a, odnosno radu državnog odvjetništva u teškim predmetima, često puta javnost onda prigovara zašto to godinama se povlači, nije procesuirano. Zato što toj instituciji često puta treba ključ. Znači, pronađena su vrata, zgrada, vrata, ali nema ključa kojim bi se otključalo. Ako neka osoba ponudi u svom iskazu ključ koja je bila uključena u cijeli proces, ključ, treba postaviti poseban okvir za takvu osobu i u sferi konačne presude, odnosno kažnjavanja. Hvala. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospođo zamjenice ministra. Izvješće o radu probacijske službe za 2013. godinu, vrlo tehnički, taksativno, stručno i pregledno, navodi uvjete analize, strukturu i statističke podatke o radu probacijske službe u 2013. godini. Probacija je uvjetovana i nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela, tijekom provedbe probacije služba u suradnji sa zajednicom radi na zaštiti društva od povratništva, kroz rehabilitaciju, reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvo poštujući pri tome prava i potrebe žrtve. ponovim da su dva važna događaja obilježila 2013. godinu u Hrvatskom probacijskom sustavu. Prvo je bilo otvaranje Probacijskog ureda u Dubrovniku i početak … novih probacijskih poslova propisanih novim Zakonom o probaciji koji je stupio na snagu 01. siječnja 2013. godine. Probacijska služba je protekle godine ostvarila i odlične rezultate u izvršavanju probacijskih poslova je u odnosu na 2012. godinu udvostručen broj predmeta u radu. Zaprimila je na izvršavanje 3304 nova predmeta. Završila je 3313 predmeta, od čega 87,62% uspješno. Osobe uključene u probaciju odradile su ukupno 436 tisuća 619 sati rada za opće dobro. Sklopljena su 234 nova ugovora za izvršavanje rada za opće dobro. To su podaci koji govore o radu Probacijske službe u Hrvatskoj i pokazuju da je probacijska služba dobro organizirana te da kvalitetno obavlja svoj posao. Dozvolite mi da kažem nešto više zašto mi u HNS-u mislimo da je probacijska služba i njezin što kvalitetniji rad bitan za društvo u cjelini. Država je nastala društvenim ugovorom gdje smo se mi, samosvjesni pojedinci odrekli dijela svojih sloboda i prenijeli smo na državu određene poslove koje ona obavlja za nas. Jedan od najvažnijih poslova koje država čini za svoje građane jest sudovanje. Tu država putem neovisnog sudstva rješava sporove građana kroz represivni pravosudni sustav, kažnjava zlo i štiti dobro. Kriminal u bilo kojem obliku je zlo. Borba dobra i zla je vječna borba. O kriminalnu, odnosno zlu i borbi protiv zla, govore najveći dio svih svjetskih književnosti.

O zlu na svoj način govori Froid, posebnu studiju o zlu posvetio je suvremeni filozof …. Iz svega proizlazi da je zlo u čovjeku imanentno, ali je borba protiv zla još važnija. Čovjek u zajednici ne može živjeti u zlu i bez borbe protiv zla, a dobro uvijek na koncu pobjeđuje, zlo se ne isplati. Važno je javno razgovarati o dobru i zlu, važno je kompetentno govoriti o ispravnim stvarima i stvarnim neprolaznim vrijednostima koje čovjeka čine plemenitim, mislenim bićem. Društvo u cjelini ne bi smjelo prihvatiti paušalne, nestručne, senzacionalističke, populističke, demagoške rasprave i ocjene o dobru i zlu. U protivnom dovodi do bagatelizacije pa na koncu i do urušavanja stvarnih vrijednosti, stalnih stvarnih vrijednosti koje moraju biti stupovi našeg postojanja i na koji se svaki pojedinac ili pojedinka uvijek mogu moći osloniti. Razvojem civilizacije posebno tzv. zapadne, pardon, zapadne civilizacije čovjek je razvijao i razvio sustav obrane od zla, kriminala institutima kažnjavanja. Penologija, nauka o kazni razvila se do visine znanstvenog sustava u cilju pravednog i ispravnog kažnjavanja za počinitelje kaznenih djela, ali ispravne i pravedne i zadovoljavajuće kazne koja dotiče i žrtvu. Po sveopćem razumijevanju kazna ne bi smjela biti odmazda, kazna mora sadržavati elemente kažnjavanja, opomene, prevencije i opće poruke. Pri izvršenju kazne, a izvršenje kazne je postupak, on, taj postupak mora sadržavati sve elemente, alate resocijalizacije počinitelja, ali sve kurativne mjere u odnosu spram žrtve. U postupak moraju biti uključeni i obitelj žrtve i obitelj počinitelja. Većina pa tako i mi u HNS-u Liberalnih demokrata smatramo da je položaj žrtve ključan i da se zakoni i postupci moraju prilagođavati zaštiti žrtve, a ne teoretski pravno u ispravnom postupku, jasno uz zadovoljavanje svih ljudskih i stvarnih prava počinitelja kaznenih djela. Počinitelji kaznenih djela nakon što postanu osuđenici, a posebno sa zatvorskim kaznama u postupku izvršenja kazne moraju biti tretirani stručno i u cilju njihovog ponovnog uključenja u društvo nakon izvršenja kazne. Važno je reći da je svaka presuda i poruka, poruka kojom se presuđuje osuđenom, poruka žrtvi i na koncu ne manje važna poruka široj zajednici. Osnovna odnosno krajnja poruka mora biti da je kazna ispravna i pravedna, te u konačnici da se zločin, kriminal, zlo ne isplati i da će uvijek biti sankcionirano od suda u ime građana. U suvremenim modernim državama brojna su kaznena djela koja trebaju biti sankcionirana i gdje samo opomena ili novčana kazna nije dovoljna, a zatvorska kazna nije potrebna i zato je dobro da u Hrvatskoj postoji institut probacije. Već je rečeno da je probacija uvjetovana i nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela. Temeljem predmetnog izvještaja o radu Probacijske službe izvjesno je da je Probacijska služba u Hrvatskoj dobro razvijena, da je ispravno raspoređena po županijskim središtima. Tako raspoređen rad Probacijske službe pretpostavka je njezine učinkovitosti. Probacijski uredi obavljaju posao vezno uz procjenu kriminogenih rizika i tretmanskih potreba počinitelja. Izradu pojedinačnog programa postupanja, nadzor rješavanja obveza prema rješenju državnog odvjetnika kada se odluči o kaznenom programu prema načelu svrhovitosti, postupke izvršavanja uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom i rada za opće dobro na slobodi, nadzor izvršavanja mjera obveza, obveze redovitog javljanja određenoj osobi ili državnom tijelu, nadzor provođenja mjera utvrđenih rješenjem određivanju istražnog zatvora u domu, izradu izvješća o zatvoru odnosno kaznionica, nadzor na … /Govornik prebrzo čita ne razumije se./ … otpuštenim osuđenikom, izradu izvješća o počinitelju, Državno odvjetništvo, sud ili suca izvršenja, posao organizacije podrške i pomoći žrtve i oštećeniku te podrške i pomoći obitelji žrtve i obitelji počinitelja kaznenog djela. Presude kojim je izrečen rad za opće dobro na slobodi mogu se izražavati u pravnim osobama s kojima je sklopljen ugovor o izvršavanju rada za opće dobro tijelima lokalne samouprave ali i u tijelima s javnim ovlastima s kojima nije potrebno potpisivati ugovor. Kriterij za uspostavljanje suradnje s ustanovama i drugim pravnim osobama je djelatnost kojom se bave pravne osobe, a koja mora biti od koristi za društvenu zajednicu. To može biti humanitarna, ekološka, komunalna ili neka druga slična opće korisna djelatnost. Odnosom spram zla, kriminala, odnosom spram kazni, odnosom spram žrtve optuženog i njihovih obitelji države pokazuju svoj stupanj razvijenosti, društvene zrelosti i ispravan … i radu sudovanju i procesa koji se za tu … sudovanja povezuju, državi daju stabilnost, a društvu i pojedincima sigurnost. Neovisnost sudstva nije dovoljno uz obveznu neovisnost neophodna je i stručnost, kompetencije, visoka razina znanja. Sve to uspostavlja jedan od najvažnijih stupova države na koji se građani kao što sam već rekao moraju moći osloniti. U tim procesima borbe dobra i zla pravosuđe je instrument države koje zastupa dobro, a dobro se u konačnici sigurni i slobodni životi građana. Hrvatska Hrvatska narodna stranka liberalnih demokrata prihvaća ovo izvješće. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Kolegica Ingrid Antičević-Marinović. Hvala poštovana gospođo potpredsjednice. Poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Podržavam ovo izvješće, Izvješće o radu Probacijske službe za 2013.godinu, dakle službe koja je utemeljena sukladno Zakonu o probaciji 2012.godine kojoj je temeljna zadaća upravo u pogledu resocijalizacije i reintegracije optuženika i osuđenika. Moram također odmah na početku reći da ovo nije i neki novum na neki način u našem penalnom penalnom sustavu niti u kaznenom zakonodavstvu u najširem smislu riječi. Prije svega trebala bih napomenuti i to sada upravo i činim, kako uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom ili posebnim mjerama obveza egzistira u našem kaznenom zakonodavstvu gotovo oduvijek. Međutim suci dok nije bilo ovog zakona nisu najčešće su izricali uvjetne osude iako su sami nalazili da je potreban zaštitni nadzor i posebne obveze. Međutim nije bilo riješeno upravo u drugim zakonima ili nekim podzakonskim aktima kako bi se provodila takva uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom ili posebnim obvezama. Upravo je to omogućio ovaj prijedlog zakona zakona o čijoj primjeni o izvješću sada i raspravljamo. Moram napomenuti ovdje da Europska komisija izriče jednu primjedbu nama na rad kaznenog sudovanja da naši sudovi često izriču mjeru opreza, mjeru osiguranja okrivljenika u postupku pritvor, jednako tako kažu da se često izriču zatvorske kazne, a da se malo upravo koriste ove mogućnosti koje omogućava Zakon o probaciji. Međutim, tomu nije točno jer s druge strane vidimo da su građani na neki način nezadovoljni, smatraju da se uvjetne osude, pa i ove sada sa zaštitnim nadzorom često koriste. Ali ako vidimo statistiku onda možemo reći da su naši građani upravu, ali ja neću sada suditi jel to opravdano ili nije, ali u svakom slučaju ova primjedba iz Europske komisije nije točna jer 74% svih osuda u kaznenom sudovanju završava upravo uvjetnom osudom, uvjetnom osudom, uvjetnom osudom počesto sa zaštitnim nadzorom ili posebnim obvezama, u kojem to postotku i u kojoj mjeri to je sve vidljivo u izvješću i ja to neću ponavljati. također napominjem da je jedan također novum što je svakako dobro da probacijski poslovi tijekom izvršavanja kazne zatvora i uvjetnog otpusta ja bih rekla da su sada u potpunosti i sigurni a već je ta na neki način sigurnost osigurana i uvođenjem judicijalizacije u naš penalni sustav kada smo uveli suca izvršenja koji sada u velikoj mjeri koristi upravo i ovu službu i sa puno više sigurnosti može ocijeniti da zatvorenih može ostatak kazne dakle može mu se osigurati uvjetni otpust. Uvjetni otpust je jedan od instituta bez kojeg je gotovo nezamislivo, bilo bi nezamislivo održavati i red i disciplinu i motivaciju samih zatvorenika bez nade u uvjetni otpust. Naravno pri svemu tome i dalje opreza nikada dovoljno. Ono također što valja napomenuti a što također često izaziva i neku zabunu u javnosti kada se uopće može izreći rad za opće dobro. Samo u tom slučaju ga izriče sud kada je kazna zakona određena u trajanju do godine dana, onda mu sud može izreći i rad za opće dobro. Također je jedan bio od novuma, malo se o tome govori a to je upravo uloga, nova uloga državnog odvjetnika u nadzoru izvršavanja obveza prema rješenju samog državnog odvjetnika kada odlučuje o kaznenom progonu prema načelu svrsishodnosti, dakle prema načelu oportuniteta što su također novosti koje smo uveli u reformu kaznenog sudovanja pogotovo kroz Zakon o kaznenom postupku. Jer je nekada državni odvjetnik isključivo kod punoljetnih osoba mogao nastupati samo ex offo a nije imao takvu mogućnost nastupati prema punoljetnim osobama po načelu oportuniteta. Međutim on to sada može uz određene ove ispunjenje zakonskih uvjeta a to je u slučajevima dakle kada okrivljenik preuzme i izvrši određenu obvezu bilo uplate određene svote u korist javne ustanove, humanitarne ili karitativne svrhe, isplata dospjelog zakonskog uzdržavanja i urednog plaćanja dospjelih obveza, zatim obavljanje rada za opće dobro, podvrgavanje, odvikavanju od droge i drugih ovisnosti, podvrgavanje psihosocijalnoj terapiji. Vidimo ovdje da bi i državni odvjetnici i suci pa i zatvorski sustav rado koristio upravo ovu mjeru, zaštitnu mjeru, mjeru sigurnosti i podvrgavanje psihosocijalnoj terapiji ali da često nema adekvatnih osoba, stručnih osoba u pojedinim sredinama, u županijama i gradovima dakle nemamo stručnih osoba koje bi prihvatile ove osobe kako bi se i ova mjera mogla izvršavati. Ovdje je važno napomenuti nešto što izaziva veliku zbunjenost ja bih rekla i dekoncentraciju opće javnosti a to je u pogledu samog tijeka postupka i puštanja osumnjičenika, odnosno već okrivljenika na slobodu uz jamčevinu. Mi svi dobro znamo a ja samo na to podsjećam, da je nekada po Zakonu o kaznenom postupku jamčevina mogla biti dana samo u onim, samo zbog onih razloga a to je da se osigura prisutnost okrivljenika na postupku ili pak da on svojim davanjem jamčevine izbjegne izbjegne izvršavanje kazne ili negdje pobjegne, tada gubi jamčevinu. Međutim, po novom Zakonu o kaznenom postupku jamčevina u tom pogledu nije ograničena. I zato treba ozbiljno razmisliti o Izmjenama zakona o kaznenom postupku i time ona o ovoj ulozi državnog državnog odvjetništva ali i suda tijekom osiguranja okrivljenika i njegove prisutnosti u postupku. Naime, i novčana kazna i jamčevina osobne su mjere što znači po prirodi stvari, to je nekada tako bilo ali izgleda se uzobičajilo da samo okrivljenik može platiti novčanu kaznu jer to nije administrativno pa nije bitno tko je za njega platio. Mi danas imamo takve situacije što javnost s pravom kritizira i to je ono na što je upozorila i kolegica Kosor, dakle nije naše da ocjenjujemo kako sudovi ili državno odvjetništvo u konkretnom slučaju radi. Ali ako vidimo nešto što ne odgovara pravdi i što izaziva veliku zbunjenost građana onda moramo na zakonodavnoj razini zato je to i naša osnovna zadaća i poslanje činiti da se zakon u tom smislu i mijenja. Jer sloboda i pravda nisu na prodaju. Ne može si netko sebi osigurati slobodu zato što ima novca ili zato što njegovi prijatelji imaju novca a da za to nitko ne pita. I često su te jamčevine veće, nitko ne provjerava porijeklo nego za ono za što se okrivljenik uopće i tereti, toliko. Hvala lijepa. Imamo prijavljene 3 replike. Prvo poštovani Stjepan Milinković, izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice Antičević-Marinović nije mi namjera ulaziti u ove pravne vode jer moje je znanje tu skromno ali vjerojatno vi možete, vi ste u tom području ajmo reći ekspert kao što su i oni eksperti, kao piše u uvodu onome da su se naši profilirali iz ove probacijske službe kao svjetski eksperti iako kratko to funkcionira. Ali i za pozdraviti je ovo što ste govorili, postignuća i učinke koje je učinila probacijska, ali sa onim ciljem, temeljnim ciljem, to sam primijetio i zato sam se javio, sa ciljem resocijalizacije i reintegracije osuđenika. I to je za pozdraviti. Ali mi nikako nije jasno kako stoji u ovome izvješću i zato vas molim da možda pojasnite taj moment, kako to da se tu pojavljuje među ranije kažnjavanim osobama 73% kažnjavano je više puta, 73 puta, znači 18% osoba je kažnjavano jedanput i tako 15%, to je ta statistika. Nikako mi nije jasno kako uz takve eksperte, stručnjake i sve to skupa i ta postignuća, kako toliko recidivista. To mi nije jasno pa molim ako možete pojasnit taj moment. Odgovor na repliku, poštovana Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Drago mi je da niste podlegli populizmu jer naša osnovna zadaća, odnosno penalnog sustava i cijelog kaznenog zakonodavstva za razliku od nekih drugih sustava jeste samo odmazda, međutim dakle osim i retribucije i odmazde koja svakako svaka kazna po samoj prirodi ona je to, ali akcenat je ovdje, pogotovo kad govorimo o probaciji, reintegracija i na neki način preodgoj da takve osobe budu korisni članovi i da ne čine više kaznena djela. Ovo što vi postavljate pitanje, ja izravno jer mi to ne vidimo ovdje, ali nekako iz prakse bar mogu reći da se sigurno, ali sigurno bi i tu trebalo možda malo zaoštriti situaciju, najčešće radi o nekim sitnim, ajmo reći sitnim delikventima koji često ponavljaju neka manje teža kaznena djela. Međutim, mogu se složiti s vama da nekakva množina i takvih sitnih čini ipak jednu već pomalo malu zločinačku volju i ustrajnost kao jedan profesionalni delikvent za koji bi trebali i u kojem pogledu bi trebalo i teže reagirati. Teško bi to bilo izmjenama zakona riješiti ograničeni i onda sudbenu vlast da se kaže ako je više puta bio osuđivan bez obzira koliko bagatelno djelo da mu se ne može izreći. Ali očito je, na što vi s pravom ukazujete iako kažete da niste stručnjak, ali nitko ne treba treba biti ne znam kakav stručnjak da ne vidi neke očigledne stvari, dakle ta jedna upornost u vršenju kaznenih djela sigurno ga svrstava, takvu osobu u kandidata za zatvoreni sustav. Hvala. Druga replika, poštovana Jadranka Kosor. **Kosor, Jadranka (Nezavisni)** Hvala lijepa. Kolegice Antičević-Marinović, i vi ste dotaknuli važnu temu, osobito važnu, jamčevine kao posebne mjere i slažem se sa vašim promišljanjima. Pa vam zapravo želim i predložiti da kao predsjednica jednog iznimno važnog odbora u suradnji sa Odborom za pravosuđe, možda i Odborom za Ustav, organizirate jedan okrugli stol i jedan razgovor na ovu temu kako bismo vidjeli, ja se slažem s vama da bi tu zakone trebalo mijenjati jer sloboda je najveća vrijednost, sloboda svakog čovjeka je najveća vrijednost i najveće apsolutno bogatstvo. Zato ovaj institut moramo još jedanput razmotriti jer se ne smije, a to već građani tako percipiraju, dogoditi da puštanje uz jamčevinu vrijedi samo za bogate, dakle da slobodu u tom smislu mogu onda osigurati samo oni bogati ili oni koji imaju bogate prijatelje. I tu mislim da trebamo zaista dogovoriti neke izmjene i neka ograničenja vezana za osumnjičenike, odnosno za optuženike u tom procesu jer ovako mislim da se urušava i sam institut jamčevine kao mogućeg, instituta mogućeg puštanja iz pritvora. Odgovor na repliku, poštovana Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Svakako, možemo predložiti i predsjedniku Odbora za pravosuđe i evo ja kao predsjednica Odbora za zakonodavstvo, da bi se razmotrile izmjene Zakona o kaznenom postupku u pogledu ograničavanja jamčevine kao što je to nekada bilo samo u onim slučajevima gdje prijeti u konkretnom slučaju opasnost od bijega, a ne i u slučajevima gdje prijeti opasnost od utjecaja na svjedoke i ako platiš onda nećeš utjecati, a mi još nismo ni osigurali na adekvatan način praćenje i osiguranje takvog jednog uvjeta. Hvala. Treća replika, poštovani Branko Vukšić. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice, ja sam isto htio ovo što je kolegica Kosor rekla, reflektirati se na vašu raspravu o jamčevini. Sasvim sigurno da ona zaslužuje pozornost i da je to, neke nove stvari se uvode u hrvatsko pravosuđe što je dobro, međutim treba uskladiti kriterije, treba upravo to da ne bude institut jamčevine za bogate i kada se pušta iz pritvora uz jamčevinu da se provjeri sasvim sigurno, što će pravni stručnjaci znati uobličiti, porijeklo tog novca koji se daje kao jamčevina ili nekretnina. Međutim to se ne radi, što je zadnja jamčevina digla naciju na noge sa pravom. Slažem se s vama u potpunosti kad ste rekli, a to ponavljam iz dana u dan, da kad vidimo da dio sustava ne funkcionira upravo mi u Saboru trebamo pokrenuti inicijativu za promjene. I jednu stvar koju se ne slažem, rekli ste u jednoj replici dobro da niste nasjeli populizmu. Bolje nasjesti populizmu nego proizvesti, izazvati defetizam kao što je ova Vlada izazvala defetizam u društvu. Na repliku odgovara poštovana Ingrid Antičević-Marinović. na nešto što ljudi, građani s pravom i što njihovi mozak i srce neće da razumije imaju pravo da ne razumiju, to nije populizam nego upravo poziv da se djeluje i oko toga se slažemo. I još jednom ću ponoviti na što i vi, kolegica Kosor meni u replici i ističete, da sloboda i pravda nisu i ne mogu biti tržišne kategorije i nisu na prodaju jer ako to postanu onda je svemu kraj. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Za raspravu se prijavila uvažena Nada Murganić. Nema je, gubi pravo na raspravu. Pa će raspravljati poštovani Draženko Pandek, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zamjenice ministra, uvažene kolegice i kolege. Dakle, Izvješće o radu probacijske službe za 2013. predstavlja korektan presjek djelatnosti probacijske službe. Nakon što je stupio na snagu, dakle novi Zakon o probaciji služba je udvostručila broj predmeta u radu. Ali usprkos tom povećanju služba je završila preko 3300 predmeta, dakle od čega je preko 87% uspješno izvršeno. U 142 predmeta ili nešto preko 4%, dakle dosuđena kazneno-pravna sankcija zamijenjena je kaznom zatvora. Tu mi je bio interesantan podatak što je, dakle uvjetovalo da izrečena sankcija bude zamijenjena kaznom zatvora, u kojem broju slučajeva se radilo o ponavljanju kaznenog djela, u kojem broju slučajeva o kršenju uvjetnog otpusta ili neizvršavanju nametnutih obveza itd. Ti podaci su mislim izuzetno bitni pri ocjenjivanju učinaka uspješnosti penalne politike u zemlji, a ovdje iz ovog izvješća ne možemo, dakle te detalje saznati. Inače sam postotak od 4,3% je da tako kažem neuspjeha u probacijskom periodu je rekao bih izuzetno dobar postotak i treba se u svakom slučaju nadati da je to realna brojka. Neki dostupni podaci o uspješnosti primjene probacijskog sustava u zemljama u kojima se taj sustav primjenjuje puno duže vrijeme pokazuju uspješan završetak probacijskog perioda u visini od 87%, a kršenje uvjeta probacije u nekih 15% slučajeva. Dakle, po tim brojkama, ako ih usporedimo sa tim zemljama naš sustav bi se ubrajao u biti u iznimno uspješne premda nema tako dugu tradiciju kao u na primjer zemljama anglosaksonskog pravnog sustava. S tim u vezi valja napomenuti, dakle da uspjeh tog probacijskog sustava ne ovisi samo o njegovom uvođenju u zakonodavstvo, odnosno općenito u pravosudni sustav nego i njegovom stvarnom provođenju. Pri tom nadziranje delikvenata nikako ne smije ostati da tako kažem samo površinsko da se svodi ne znam na ritualno posjećivanje probacijskog službenika u njegovom uredu. Nadziranje delikvenata ako želimo da taj sustav funkcionira mora biti u njihovom realnom društvenom okruženju, njihovom domu i pogotovo na onim mjestima koja mogu imati značaj za osuđenika kao kriminogeni faktor. Tu je uloga probacijske službe upravo ogromna, teška i vrlo zahtjevna. Ali samo takvo postupanje probacijske službe može dati rezultat. Evo stoga bih volio u ovom izvješću pored čisto statističkih brojki vidjeti da tako kažem više nekakvog mesa, sadržaja. Na primjer, koliko je posjeta izvršeno osobama koje su u probacijskom režimu, s kojim poteškoćama se tom prilikom probacijski, pojedini probacijski službenik susretao i I ovo izvješće pokazuje, dakle da postoji značajan broj osoba koje su recidivisti, pa i one koji su uključeni u sustav probacije. Priličan broj osoba koje su dakle uključene već u sustav probacije je počinio povrat i po šest ili više puta. Sad dozvolite da možda izrazim sumnju da će samo puko javljanje probacijskom službeniku kod takvih višestrukih recidivista imati dovoljan pozitivan učinak. Dakle, trebalo bi čini mi se u izvješću s tim u vezi možda navesti podatak koliko osoba koje su dakle uspješno prošli kroz probaciju ponovo počinilo kazneno djelo. Velim, ako se takva evidencija ne vodi evo apelirao bih da se uspostavi praćenje takvih slučajeva. Dakle, moj je dojam da sustav probacije može ipak najviše pozitivnih učinaka polučiti u tretmanu osobe koje su, dakle prvi puta počinile kazneno djelo ili eventualno drugi puta. Kod ovih već, recidivista koji su ponavljali djelo šest ili više puta vrlo je upitno i njihovo uključivanje u sustav probacije. Kako su na žalost naši zatvori preopterećeni ispravno i ozbiljno provođenje probacije može, dakle poslužiti kao izuzetno dobar alat za suzbijanje kriminaliteta i rasterećenje zatvorskog sustava. Ako gledamo malo vanjska iskustva postoji jedno istraživanje Manhattenskog instituta za istraživanje "Politika" iz 1999. koje je procjenjivalo razloge 26 postotnog pada stope nastalih zločina u SAD-u između '93. i '96. Tamo je zaključeno, dakle da je probacija jedan od najviše obećavajućih sredstava za smanjivanje stope kriminaliteta. Ali upozorilo se da to sredstvo može upotrebljavati daleko efikasnije, dakle da se radi o alatu koji se često loše upotrebljava, te u tim slučajevima ne daje rezultate koje bi mogao. Također, bez obzira što je osnovna misao vodilja kod svake penalne politike mora biti resocijalizacija provođenje probacijskih poslova olako bez dakle jasne poruke počinitelju kaznenog djela da će neizvršavanje njegovih obveza biti sankcionirano je u biti kontra produktivno. Radi ostvarivanja ciljeva uvođenja probacijskog sustava mislim da ne postoji bolja metoda od neposrednog uvida u životnu situaciju počinitelja i na temelju toga onda poduzimanja odgovarajućih mjera usmjerenih, dakle u prvom redu da se počinitelja resocijalizira i rahabilitira, dakle te izvede iz one zone u koju bi mogao …/Govornik se ne razumije./… novog kaznenog djela. Evo stoga još jedanput napominjem u idućem izvješću stvarno bih volio vidjeti malo detaljniju sliku postupanja u predmetima koliko je bilo izlazaka na teren, koliko je tih izlazaka završilo s pozitivnom ocjenom, koje su bile poteškoće u radu itd. Izrazio bih zadovoljstvo da se u velikoj mjeri iskorištava mogućnost iz novog članka 34. Zakona o probaciji koji se dopušta ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa sklapanje ugovora o suradnji u izvršavanju probacijskih poslova, dakle sa udrugama građana i drugim pravnim osobama registriranim za obavljanje humanitarnih i drugih sličnih poslova. Taj segment evo i u ovom izvješću se vidi i svakako zaslužuje pohvalu i poticaj na širi primjer. U 2013. i nadalje kad analiziramo izvješće uspješno je izvršeno 1149 presuda u kojima je izrečen rad za opće dobro. U vezi rada za opće dobro imam evo potrebu istaknuti par opservacija ne toliko vezanih uz rad službe, ali nužnih s obzirom na temu. Naime, u javnosti se opravdano izriču kritike da se za neka kaznena djela korupcije izriče rad za opće dobro što samo po sebi nije sporno ili problematično ali po meni može biti problematično trajanje tog rada. Pa smo imali prilike vidjeti da se za korupcijska kaznena djela u kojima su počinjene milijunske štete izriče zamjena kazne radom za opće dobro na slobodi koji traje isuviše kratko. Javnost je opravdano negativno reagirala na takve pojave. Politika nulte stope tolerancije na korupciju je time bila donekle rekao bih omalovažena. Ako će dakle supočinitelj u kaznenim djelima korupcije za milijunsku štetu odgovarati ne znam guljenjem nekoliko desetaka kila krumpira takva politika mislim neće doživjeti svoj uspjeh. Time rekao bih slabi i opća i generalna prevencija kao i osjećaj pravičnosti u društvu te povjerenje u institucije sustava. Sud dakle može prema sadašnjoj situaciji izreći novčanu kaznu u iznosu od 360 dnevnih iznosa ili kaznu zatvora u trajanju do 1 godine zamijeniti radom za opće dobro. Kada sud novčanu kaznu zamjenjuje radom za opće dobro zamijenit će dakle jedan dnevni iznos dva sata rada, a kad kaznu zatvora zamjenjuje radom za opće dobro zamijeniti će jedan dan zatvora s dva sata rada. Rekao bih da taj racio zamjene je ipak premali i ne pogoduje svrsi izricanja kaznenih sankcija. Evo, stoga bih iskoristio priliku apelirati i kod Službe za probaciju kao i kod nadležnog ministarstva da se pokrene rasprava o postrožavanju dosadašnjeg režima od dva Osobno bih rekao da bi se jedan dan zatvora trebao mijenjati s barem 4 sata rada za opće dobro isto kao i jedan dnevni iznos novčane kazne. Evo osobno ću u svakoj prilici nastojati pokrenuti raspravu o tom pitanju, ali apeliram i na nadležne institucije da se takva rasprava pokrene s njihove razine. Završno, podržao bih izvješće uz opaske koje sam iznio. Zahvaljujem. Za repliku se javio poštovani Ivan Šantek, izvolite. da se mi ustvari slažemo oko svega a posebno mi je drago da ste naglasili citirat ću: "da je potrebno nadziranje delikvenata u realnom vremenu u njihovom domu". Ja bih rekao ne samo u njihovom domu nego i u njihovom kretanju jer vidimo iz ovoga izvješća da se rad za opće dobro većinom izriče za kaznena djela protiv imovine u 36% ali isto tako i za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa I sad se vraćamo na ono što sam i ja istakao u svojoj raspravi, a to je zašto nemamo nikakvu informaciju o radu odjela za elektronički nadzor. Ne bi li upravo te delikvente, naročito recidiviste bilo puno lakše nadzirati njihovo kretanje sa elektronikom koju današnja tehnologija omogućuje? Dakle, ako je netko siguran da će biti nadziran, da se zna svaki njegov korak, ako on prekorači dozvoljenu zonu da se automatski alarmira u probacijskom sustavu ne bi li se na taj način upravo smanjio i broj recidivista a za koje vidimo ovdje da ih je čak preko 73% kojima se bavi probacijski sustav. Mislim da je to pitanje koje zaslužuje odgovor i apeliram na zamjenicu ministra da nam da neke odgovore u svom završnom izlaganju. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani Draženko Pandek. **Pandek, Draženko (SDP)** Zahvaljujem. Dakle ja sam i u svojoj raspravi istaknuo dakle da je u svakom slučaju potrebno u stvarnom vremenu provjeravati i dakle počinitelje kaznenih djela, odnosno osobe koje su dakle na slobodi a već su prije počinili kaznena djela i pod zaštitnim su nadzorom, da svakog treba provjeravati u njihovom realnom okruženju. I jedna od metoda koju pozdravljam je svakako i korištenje modernih tehnologija. Čak vjerujem da bi trošak koji bi se počinio na taj način mogao se višestruko vratiti sprečavanju određenih protupravnih ponašanja koje uzrokuju i društvenu ali i imovinsku štetu. Druga replika, uvaženi Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Pandek i mene stalno žulja ovaj problem recidivizma. Ja to sam isto na neki način pokušao sam pitati kolegicu Antičević-Marinović i uistinu ovo vi kažete bio je jedan 6 puta. Pa ima onaj podatak da je jedan bio 32 puta koji je bio u recidivu takvoga djela. I svaka čast postignuću Probacijske službe, stručnosti, u to ne ulazim. Ali mi nikako nije jasno da kako recidivisti sa tolikim brojem i za kakva djela kako opet dolaze i koji je to način i tko je u tom lancu, u tom sustavu gdje se griješi. gdje se griješi. Ja sam prošli petak evo baš isto ovdje raspravljao o okviru one kvalitete sudovanja sudova za mladež gdje smo isto tako vrlo važna pitanja postavili kvalitete, profesionalnosti, specijalizacije ljudi. Jer ako netko ono što je bilo u Međimurju o čemu je kolegica govorila dođe pa svake godine poberu, ne gule krumpire nego ih poberu, poberu krumpire, poberu i svake godine tako redom. Koja je to kvalifikacija takvoga djela i u koju to kategoriju ulazi? Ovoga ostavlja tamo bez egzistencije, on cijelu godinu radi mukotrpno, ovamo dođe pobere i dogodine opet. Pa mislim da to nešto meni tu nije logično. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara uvaženi Draženko Pandek, izvolite. **Pandek, Draženko (SDP)** Zahvaljujem. Mislim da je to u biti pitanje o kojem treba pokrenuti malo širu raspravu, raspravu, naravno na nekim stručnim skupovima. Osobno smatram da osobe koje su toliko … recidivizmu da je kod njih izlišno više govoriti o određenoj mogućnosti uopće rehabilitacije i smatram da tu nažalost takve metode više ne pomažu. Jedino što tu eventualno pomaže je uklanjanje takvih osoba iz društvene sredine na način da im se više onemogući da ponovno počine kaznena djela. A ovaj sustav rehabilitacije kao što sam iznio u raspravi trebao bi biti usmjeren na osobe koje su prvi put došle u poziciju da su počinile kazneno djelo eventualno dugo puta i tu kod takvih osoba čini mi se ne treba žaliti ni truda, ni vremena, ni sredstava da im se da tako kažem pomogne da izađu na pravi put i da ih se vrati u njihovu društvenu sredinu na najbolji mogući način. A nažalost kod ovih koji su već po 36 put bojim se da tu trebamo primjenjivati neke druge metode. Hvala. Za raspravu se prijavio i poštovani Igor Kolman, ali ga nema u dvorani. Pa završne minute pripadaju poštovanoj zamjenici ministra pravosuđa gospođi Sandri Artuković Kunšt. Izvolite. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Kada se govori o temama koje se odnose na pravosuđe ili se dodiruju pravosuđa uvijek se usputno iznese nekoliko saznanja ili informacija o tome kako se događaju nekakva koruptivna koruptivna ponašanja, kako se nekakav mito nekome daje, kako se zloupotrebljava položaj itd. Ja ću iskoristiti ovu priliku da upozorim na postojanje članka 204. Zakona o kaznenom postupku po kojem je svatko od nas tko je saznao, ili mu je dojavljena sumnja na počinjenje kaznenog djela dužan to i prijaviti, čak dapače prema članku 301. Kaznenog zakona ukoliko smo znali ili imali saznanje da se priprema ili vrši kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora veća od 5 godina a nismo ga prijavili, a to djelo je izvršeno ili barem pokušano mi sami smo počinili kazneno djelo za koje možemo dobiti kaznu zatvora od godinu dana. Dakle, ovo sve govorim samo zato da se ponavljanjem i upornim govorenjem o tome kako neka saznanja postoje stvara slika o koruptivnom pravosuđu a ona bi zapravo trebala dobiti svoju realizaciju kroz kazneno prijavu a to u pravilu izostaje. Govorili se o uvjetima rada probacijskih službenika i govorilo se o tome da nemaju dovoljno vozila. Ministarstvo pravosuđa je poduzelo čitav niz aktivnosti i kroz nabavu unutar samog sustava Ministarstva pravosuđa i kroz projekte svaki probacijski ured sada ima vozilo. Spominjala se napomena vezana za tzv. vip korisnike probacijskog sustava. Ja to mogu razjasniti, ne radi se o tome da oni imaju povlašteni tretman, upravo naprotiv. Svatko tko je u probacijskom sustavu ima jednak tretman, što se napomenulo sa oznakom vip napomenula se činjenica da postoji posebno pojačani interes medija za one korisnike, odnosno one koji su u probacijskom sustavu pa je potrebno da probacijski službenici imaju i određene vještine i znanja kako pristupiti u odnosu na taj pojačani interes medija kada se izvršavaju probacijski poslovi za pojedine od njih. Govorilo se i često se spominjalo djelovanje elektroničkog nadzora. Dakle, mi nismo za to da se počinitelji kaznenih djela čipiraju, da to tako popularno kažem. To možda jeste lakše, to možda jest praktično, to možda nama olakšava naše poslove, ali probacija je upravo suprotni sustav od toga. Probacija ide "težim putem", probacija znači individualan pristup svakome od počinitelja kaznenih djela na način koji će u najboljem pristupu i o izdržavanju kazne, odnosno alternativnih sankcije dovesti do onog cilja koji se zove njegova resocijalizacija. Mi nismo bili skloni tome da elektronički nadzor uvedemo automatski i odmah. Naprotiv, svi se stručnjaci slažu da je uvođenje elektroničkog nadzora jedan od elemenata supporta probacijskoj službi i to u onom trenutku kad ona bude već dovoljno razvijena da joj takva pomoć može i poslužit. Tek kada smo došli do ovog stadija razvoja probacijskog sustava sad smo tek u fazi da možemo kroz određeni pilot projekt u razdoblju od 6 mjeseci provjeriti i vidjeti da li će nam elektronički nadzor dati one rezultate koje priželjkujemo. I u tom smislu smo u okviru projekta kojeg smo ugovorili takav plan i zacrtali. Dakle, tek na temelju provjere kakve učinke dobivamo ovim sustavom mi ćemo se odlučiti, donijet ćemo konačnu odluku po tom pitanju. Ja ću ponovo ponoviti tko ide u probacijski sustav, jer se ovdje iznosilo nekolik informacija koje mogu možda dovesti u dvojbu tu odluku. Dakle, oni okrivljenici kojima je izrečena kazna zatvora do 6 mjeseci idu u sustav probacije, a oni kojima je izrečena kazna zatvora do godine dana mogu ići, ali i ne moraju to će odlučiti sve ovisno o karakteristikama i odlučit će sud naravno, ali ovisno o okrivljeniku i njegovom profilu. Bilo je govora o tome gdje se osuđenici upućuju i naravno to nije nikakvo automatski posao, to nije posao koji se ritualno obavlja, to nije posao koji ide tako koja je ustanova na redu pa se onda okrivljenik tamo šalje. Naprotiv, upravo se radi o individualnom pristupu i nema nikakve mogućnosti da recimo onaj tko je bio involviran u zloupotrebu droga bude u situaciji da probacijske poslove izvršava negdje gdje može doći do takvih supstanci, odnosno ili ovo što ste govorili vezano za djecu. Upravo naprotiv to se ne događa i neće se dogoditi. Govorilo se o tome da nedostaje i ne zna se gdje se mogu uputiti osobe na izvršavanje probacijskih poslova. U izvješću na stranici od 32 do 36 je naveden točno popis pravnih osoba koje izvršavaju probacijske poslove. Pa onda to dakle u izvješću točno stoji. Nije tema ovog izvješća pitanje pritvora i pitanje izvršavanja odnosno mogućnosti da se jamčevinom pritvor izbjegne, ali ukoliko budu u tom smjeru slijedili neki prijedlozi dapače, ali ja bi samo molila pritvor je mjera osiguranja a nije kazna pa da to imamo uvijek na umu. I što se govorilo o izračuna rada za opće dobro u odnosu na cijenu itd. naravno nije rad za opće dobro moguće potpuno linearno obračunavati i izjednačavati. Ja ću samo napomenuti da smo mi jedna od zemalja koja sa ovih dva sata na dan ima zapravo vrlo visoku visoku kvotu rada. Ne može nikad doći do idealnog odnosa, a u svakom slučaju ovaj sustav je, kao što smo napomenuli na početku izvješća, kod nas relativno mlad pa dozvolimo da se razvije još malo pa da onda možda mijenjamo kalkulacije kao što ste predlagali. I ono što je možda najvažnija poruka odavde po pitanju …, možda bi trebalo razmisliti, odnosno mi intenzivno razmišljamo i u tom smislu i djelujemo i radimo i kroz probaciju i kroz druge mjere rada i tretmana zatvorenika, možda je onaj koji je toliko puta ponovio, odnosno u … je glede svojih kaznenih djela, a bio je u tzv. starom sustavu, možda je on zaslužio da se netko njime pozabavi na drugi način. Ja neću reći da su svi okrivljenici isti, možda su to ljudi koji nikad u životu nisu dobili nikakvu šansu, možda su to ljudi prema kojima se nitko nije odnosio sa poštovanjem, možda su to ljudi koji nikad nisu imali prilike raditi u nekakvom uređenom sustavu rada pa možda neke od njih, ako dobiju takvu šansu, upravo kroz probaciju, više neće biti …. Ako to postignemo s jednim, mislim da smo dobro napravili. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Imamo prijavljene 3 replike. Prvo poštovani Branko Vukšić. Zahvaljujem. Uvažena zamjenice ministra, na samom početku svoje završne riječi govorili ste o tome da smo svi mi dužni prema Kaznenom zakonu, člancima 204. i 301. zapravo prijaviti ako imamo neka saznanja. To znamo, međutim kada se govori ovdje sa saborske govornice i upućuje i kada se spomene imenom i prezimenom i kada se kaže djelo, zar ne bi trebao DORH po službenoj dužnosti govoriti. Napravljeno je u Saboru nekoliko presica u kojima se govorilo o kaznenim djelima pojedinih ljudi. U Saboru su se pobrojali i državni odvjetnik je je izrijekom govorio da ne postoje kaznene prijave, 10 kaznenih prijava je postojalo o tom slučaju. K tome, nemojmo se zavaravati o tome, o načinu kako radi državno odvjetništvo. Radi selektivno i to smo naučili da radi selektivno. Mislim da su ovdje sve kolege koji su raspravljali do sada dale podršku probacijskoj službi, dale su podršku izvještaju i izvještaj je dobar i nitko ne dovodi u sumnju nakane probacijske službe, istaknuti su neki problemi s kojima se probacijska služba suočava u dnevnom radu, ali nema službe koja nema problema, nema službe koja ima dovoljno novaca i sasvim sigurno da je ono što ste vi rekli, probacijska služba teži i ona jest kompliciraniji sustav od samog, recimo elektroničkog nadzora ili sad čak u suprotnosti jer ona ima sasvim drugu zadaću, a to je ono što ste rekli, resocijalizacija i u tom je potpuna podrška probacijskim službama. Ali ponavljam, saborski zastupnik je dužan ovdje sa govornice govoriti istinu i govoriti neka saznanja i kada govori o nekim saznanjima u svojim raspravama čini zbog toga što želi valjda društvu dobro i ukazuje na probleme. Odgovor na repliku, zamjenica Sandra Artuković Kunšt. **Artuković Kunšt, Sandra** Hvala lijepo. Samo ću ponoviti, nije to bila referenca na izlaganje vas, gospodine poštovani zastupniče, nego je ovdje bilo izrečeno da postoje neka saznanja o koruptivnim djelima u pravosuđu, a ja sam apelirala da ako je ikako moguće da se onda ona

Nisam ovo doživio kao nekakvu prijetnju nego čisto ono, ajmo reći podsjećanje da ako imamo nekakvih saznanja da ih možemo prijaviti određenim institucijama. Ali ja vas podsjećam da je sa ove govornice bilo u nekoliko navrata govora, pogotovo kada je bilo na redu izvješće državnog odvjetništva, o konkretnim slučajevima, o konkretnim imenima, ali nije bilo nikakvog rezultata od toga. Prema tome, ne može se reći da, ne znam, ja ne mogu, ne samo ja, nego bilo koji saborski zastupnik ne može pokrenuti istražne radnje, nema te mehanizme koje imaju te određene institucije i prema tome, sama činjenica da ukazujemo na nešto daje dovoljno prostora onima koji zbog toga postoje, zbog toga su osnovani da poduzmu određene radnje, da provjere utemeljenost tih navoda. Ali sada ni pričamo o ovom danas, o ovoj današnjoj raspravi, nego o onim raspravama kada je bilo decidirano, navedeno što, tko, koga, zašto.

govorilo o Odjelu za elektronički nadzor. Evo, u ovom našem izvješću na strani 20 postoji shema u kojoj je taj odjel naznačen, ali o njegovom radu nema niti slova. Ovdje nitko u raspravi, a pažljivo sam ih slušao, nije spominjao čipiranje, ali postoje neki problemi koje bi bilo puno lakše riješiti sa nekakvim elektroničkim sustavima. Svi znamo da sudovi izriču i zaštitnu mjeru zabrana pristupa žrtvi ili određenom prostoru, prema tome sa današnjim stupnjem tehnologije, to je daleko jednostavnije riješiti nego da probacijski službenici idu za svojim klijentom da tako kažem i onda iza ćoška provjeruju što on radi. Mislim da je to važno i na taj način da bi se stvari puno lakše razjasnile, odnosno da bi bilo svima lakše i onima koji su praćeni i oni koji ih prate. Odgovor na repliku, zamjenica Sandra Artuković Kunšt. je donijela drugačiju organizaciju i zapravo se samo o tome radi, a ja ću samo napomenuti, pogotovo u tretmanu zatvorenika, mi nismo ovdje da nam bude lakše, nego da posao napravimo na najbolji mogući način.